potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, uvažena državna tajnice sa suradnicima, kolegice i kolege.

Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu. Želi li predstavnik odnosno predstavnica predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Ovdje je s nama državna tajnica u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture gospođa Nikolina Brnjac, izvolite. Ja se zahvaljujem poštovani podpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovane saborske zastupnice i saborski zastupnici, dopustite da vas u uvodu ovog izlaganja upoznam s Nacrtom prijedloga Zakona o željeznici koji se danas ovdje nalazi u prvom čitanju. Važećim Zakonom o željeznici uređuje se između ostalog način i uvjeti obavljanja željezničkog prijevoza, tržišta željezničkih usluga, upravljanje željezničkom infrastrukturom i uvjeti pristupa na infrastrukturu, načela i postupci koji se primjenjuju za određivanje naknade željezničke usluge te dodjelu kapaciteta željezničke infrastrukture. Cilj europske željezničke politike je održivi razvoj europskog gospodarstva kroz uspostavu upravo jedinstvenog europskog željezničkog prostora te otvaranja tržišta samih željezničkih usluga. Znači radi se o usklađivanju sa 4. željezničkim paketom, usklađivanje vezano uz tehnički i upravljački stup. U okviru upravljačkog stupa prenosi se Direktiva 2370/2016 i jedna Uredba 2338/2016. Direktiva se odnosi u pogledu otvaranja tržišta za usluge domaćeg željezničkog prijevoza putnika i upravljanja željezničkom infrastrukturom, a Uredba u pogledu otvaranja tržišta za usluge domaćeg željezničkog prijevoza putnika koja propisuje uvjete za liberalizaciju željezničkog prijevoza putnika. Postizanje cilja otvaranja tržišta željezničkih usluga odnosno otvaranje domaćeg tržišta željezničkog prijevoza putnika ostvaruje se kroz samo izmjene zakonodavnog okvira za upravljanje željezničkom infrastrukturom. Prije svega uspostavljanjem pravila o neovisnosti upravitelja infrastrukture. Upravitelju infrastrukture se omogućuje sad slobodan izbor. Pravilo neovisnosti znači između različitih organizacijskih modela, danas smo u horizontalnoj integraciji, omogućuje se u potpunosti vertikalna integracija s tim da je na jasan način raspisano kako i pod kojim uvjetima može doći do bilo kojeg drukčijeg načina organizacije. Na taj način da se osigura nepristranost upravitelja infrastrukture u njegovom pogledu obavljanja samih i osnovnih, osnovnih funkcija, upravljanje prometom i planiranja održavanja. Dodjelu prava također otvorenog pristupa željezničkoj infrastrukturi, svim željezničkim prijevoznicima u svim državama članicama EU u svrhu pružanja usluga željezničkog prijevoza opet pod pravičnim, ne diskriminirajućim i transparentnim uvjetima. Uvođenje javnog nadmetanja za dodjelu ugovora o javnim uslugama u željezničkom prometu, ugovorima o željezničkom prometu. Dakle, bitno istaknuti da je prema Uredbi 2338/2016 propisano da nadležno tijelo države članice u ovom slučaju govorim o Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture može odlučiti izravno i dodijeliti ugovore o javnim uslugama za usluge javnog željezničkog prijevoza. Naravno, pod određenim uvjetima ako smatra se da je izravna dodjela opravdana odgovarajućim strukturnim i zemljopisnim značajkama dotičnog tržišta i mreže što znači da ukoliko je godišnji opseg mreže manji od 23 miliona vlak kilometar, možemo dodijeliti izravni PSO ugovor, znači svakoj državi članici ostavljeno na svoj izbor. svoj izbor. RH naravno ispunjava spomenuti uvjet, imamo oko 15 milion vlak kilometar i moramo reći da je RH sa trgovačkim društvom HŽ Putnički prijevoz upravo potpisala ugovor o javnim uslugama za usluge od općeg gospodarskog interesa u javnom željezničkom prijevozu i time ograničila privređeno pravo pristupa uslugama prijevoza putnika. Ne moramo ni spomenuti dodatno da je taj način zaštićen naš nacionalni prijevozni operater HŽ Putnički prijevoz i cjelokupna mreža je pokrivena u slijedećih 10 godina. Nadalje, kako bi se omogućio putnicima pristup informacijama potrebnih za planiranje putovanja i kupnju karta unutar Unije, željeznički prijevoznik koji pruža usluge domaćeg prijevoza putnika će sudjelovati u zajedničkom informacijskom sustavu i sustavu za izdavanje jedinstvenih karata koje će uspostaviti nadležno tijelo. Dakle, to što je mreža naša pokrivena, znači PSO uslugama, ne znači da se netko drugi ukoliko vidi opravdani interes ne može javiti na nekoj drugoj dionici mreže koje, za koju HŽ Putnički prijevoz nije pokazao interes i samim time znači svim putnicima moraju se osigurati planiranje putovanja, znači neovisno, znači informatički sustav i naših prijevoznika ili drugih prijevoznika koji budu na, operirali znači na području, teritoriju RH, moraju biti usklađeni. Zajednički informacijski sustav i sustav iz jedinstvenih karata naravno trebaju biti interoperabilni i ne diskriminirajući. Željeznički prijevoznici trebali bi doprinijeti takvom razvoju sustava kojima se omogućuje multimodelne i prekogranične mogućnosti stavljanjem na raspolaganje, na ne diskriminirajući način i u interoperabilnom obliku svih relevantnih informacija. Osigurat će se da takvim sustavom se ne provodi diskriminacija između samih željezničkih prijevoznika. Prijedlogom zakona se predlaže da Vlada RH s ciljem dugoročnog planiranja razvoja željezničkog sustava po prvi puta donosi sektorsku strategiju na 10 godina. Kao što ste upoznati mi do sada iz sektorske strategije u željezničkom prometu kao što je vidljivo u samom stanju u željezničkom prometu nismo imali, znači nije postojala, utvrđuju mu se jasno ciljevi i mjere na koji način i kako će se provoditi indikatori uspješnosti provedbe te programi i razvoj usluga željezničkog prijevoza, razvoja željezničke infrastrukture kao i samo upravljanje željezničkom infrastrukturom. Također Vlada RH na prijedlog ministarstva s ciljem srednjoročnog planiranja razvoja željezničkog sustava donosi po prvi puta, do sad smo imali Nacionalni plan razvoja željezničke infrastrukture, donosimo i Nacionalni plan upravljanja željezničkom infrastrukturom i uslužnim objektima i razvoja usluga željezničkog prijevoza. Dakle, nacionalni planovi, za razliku od sektorske strategije, donose se na najmanje na 5-godišnje razdoblje. Na temelju nacionalnih planova upravitelji infrastrukture uz suglasnost ministarstva i središnjeg tijela nadležnog za financije, govorim o Ministarstvu financija, donosi godišnji plan građenja, modernizacije, obnove i održavanja željezničke infrastrukture koji mora biti sastavni dio poslovnog plana upravitelja infrastrukture iz čl. 20 ovog zakona. Kasnije, vlasnik željezničke infrastrukture zaključuje na razdoblje od najmanje 5 godina s upraviteljem infrastrukture ugovor o upravljanju sa željezničkom infrastrukturom o međusobnim pravila i obvezama u skladu s osnovnim načelima i parametrima iz priloga 4. predloženog zakona. Ugovorom će se definirati indikatori uspješnosti te poboljšanje praćenja poslovanja i ostvarenja samih planova HŽ Infrastrukture. On mora jamčiti financijski stabilnost i održimo poslovanje HŽ Infrastrukture kao upravitelja infrastrukture. Upravitelj infrastrukture dužan je također uspostaviti informatički sustav koji će omogućiti praćenje provedbe projekata temeljem nacionalnih planova i godišnjeg plana modernizacije, obnove i održavanja željezničke infrastrukture te realizacije investicija u željezničku infrastrukturu koji sadrži sve podatke i dokumentacije o svim projektima i investicijama te njihovom konačnom statusu. Upravitelji infrastrukture mora omogućiti ministarstvu kontinuirani pristup informatičkom sustavu radi upravo uvida u stanje projekata i investicija. I ono što je izrazito bitno, da su se povećale zakonske odredbe samog članka odnosno inspekcijski nadzor nad provedbom zakona provodi regulatorno tijelo HAKOM, a poslove inspekcijskog nadzora obavljaju inspektori koji su ovlašteni radnici regulatornog tijela. Ono što je bitno za napomenuti da, kroz izmjene ovog Zakona o željeznici, želimo napokon željeznicu okrenuti da služi svojoj svrsi, da služi razvoju hrvatskog gospodarstva i na korist samog hrvatskog društva i naših građana. Zahvaljujem. Hvala lijepa. Imate nekoliko replika. Prvu repliku je tražio g. Tomislav Lipoščak. Zahvaljujem uvaženi potpredsjedniče. Uvažena državna tajnice .../nerazumljivo/... sa suradnicima. Pa evo, osobito mi je drago što zapravo i kroz ovaj zakonski prijedlog se naglašava važnost održivog razvoja zapravo željezničkog sustava i njegovog, možemo tako reći, opstanka u budućnosti i smatram da tu veliku ulogu ima, kao što ste i sami naglasili upravo sektorska strategija i mislim da bi njezino donošenje trebalo biti što prije. Tu bih naglasio, da bi takva sektorska strategija trebala biti neovisna o politici, odnosno da se ne bi trebala mijenjati sa promjenom odnosa na političkoj sceni, budući da to obično za sobom donosi i gubitak vremena i novca koji nažalost nemamo i zato ću i apelirati da i rokovi koji su vezani na izradu pravilnika koji definiraju sam način izrade, sadržaj i metodologiju izrade ove sektorske strategije budu što kraći i kako bismo što prije imali jasno definiranu strategiju i zapravo smjer kojim želimo ići. Hvala lijepo. **Radin, Furio Dakle, upravo smo vodili zbog toga i računa prvi puta, uvođenjem .../nerazumljivo/... 10-ogodišnje sektorske strategije, neovisno o bilo kojim izmjenama, promjena na političkoj sceni, znači mi moramo imati odrednice sektorske strategije koje će biti, davati nam jasne ciljeve. Ako znamo gdje idemo, onda znamo kako ćemo i do toga doći, zato smo vodili računa da upravo u minimalnom periodu od stupanja na snagu ovog zakona što brže se donosi sektorska strategija u roku od do otprilike nekakvih 12 mjeseci mora biti donešena, nakon toga nacionalni planovi koji moraju pratiti i nakon toga 5-ogodišnji, višegodišnji ugovor s upraviteljem željezničke infrastrukture. Hvala. Iskoristit ću priliku da svi zajedno, koliko nas ima, pozdravimo inozemne studentice i studente studijskog programa Croaticum na Filozofskom fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, molim vas da ih pozdravimo pljeskom. …/Pljesak./… Drago nam je da ste s nama. Idemo dalje s replikama. G. Ivan Kirin. Poštovani potpredsjedniče, poštovana državna tajnice. Da li željeznička infrastruktura u području koridora 5B, a znamo koji je to koridor i koliko je značajan inače bio u razvoju gospodarstva bivše države, a posebno Hrvatske bi trebao biti značajan i znamo da je ta pruga puštena u promet 1863. godine. Da li zadovoljava ta infrastruktura povećanom prometu kroz riječku luku i da li zadovoljava posebno transportu brzom i efikasnom roba iz kontejnerskog terminala? Znamo da se rekonstrukcija radi parcijalno, po dionicama, koja bi trebala biti gotova 2022. godine, a planira se gradnja nizinske pruge, negdje oko 2030. godine.

(Nezavisni)** Nismo gospodari vremena. Izvolite. **Brnjac, Nikolina** Evo ja se zahvaljujem na ovom pitanju. Znači, ovo što vi sad spominjete to su bivši paneuropski koridori, 5B, ulaskom Hrvatske u EU oni postaju sastavni dio TNT mreže i govorite o Mediteranskom koridoru. Mediteranski koridor za RH najbitniji, ako mogu reći, koridor i najbitniji naš pravac. Naravno, od strateškog interesa svih vlada trebalo bi biti iz različitih, znači, nije ovo prva studija koja se sada radila, studije su se počele prije 10 i više godina raditi o opravdanosti izgradnje nizinske pruge. I to bi trebala biti strateška odmjernica svih nas. Dakle, kada pogledate postojeće kapacitete, postojeće performanse pruge, kada stavite na račun koliko vas košta i zašto naš riječki pravac nije konkurentan, to vam je upravo, između ostaloga, upravo i o karakteristikama, naše postojeće trase. Zato je cilj ove vlade i stavljeno je u prometnu strategiju razvoja, prometne strategiju naše 2017. do 2030. naglasak na razvoju mediteranskog pravca, što uključuje sa sobom.

Od podjele željeznica 2005. g. pa do danas, nije se napravilo ono što se je trebalo napraviti. Najprije se nije uopće shvaćalo, kako se treba podijeliti željeznice, pa se miješalo pojmove, govorilo se kako smo mi korporacija, nismo nikada bili korporacija, iz početka je to bilo holdingški način organizacije, upravljanje željezničkim sustavom, danas, imamo razdvojena potpuno željeznička poduzeća koja su u vlasništvu RH, HŽ infrastruktura, putnički prijevoz …/Govornik se ne razumije./… vuča vlakova. Pa me zanima, razmišlja li se o tome, da se možda vratimo na način organizacije, tog cijelog sustava u obliku nekakvog vertikalnog integriranog društva? Hvala. **Radin, Furio (Nezavisni)** Odgovor državna tajnice, izvolite. **Brnjac, Nikolina** U potpunosti se slažem i više put sam to javno rekla, 2005. je donesena katastrofalna odluka u podijeli društava, 2012. još gora odluka o gašenju HŽ holdinga, znači maknuli ste glavu koja upravlja rukama i nogama naših poduzeća. Ostavili ste poduzeće da misle samo za sebe, bez ikakve koordinacija među njima. Ono što je sada kroz ovaj prijedlog ovog zakona, upravo kroz sektorsku strategiju, trebamo doći do tog rješenja, na koji način i kako koje je sada kroz zakon, znači, je omogućeno, da li ići u vertikalnu i pod kojim oblikom te vertikalne integracije. To trebamo na temelju stručnih podloga, odnosno, kroz samu sektorsku strategiju doći do tog rješenja. Zahvaljujem. **Radin, Furio Hvala poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana državna tajnice, zadnja rečenica u vašem izlaganju je bila da vam je želja da se željeznica unaprijedi i da bude na korist hrvatskim građanima, apsolutno se slažem sa vama i to doista treba biti. Moje pitanje je, da li ćemo privatizacijom infrastrukture, omogućiti da bude ona na korist našim građanima. Npr. u EU, a pogotovo u Velikoj Britaniji, gdje je upravo takav način privatizacije upravljanje infrastrukturom, je bio izuzetno loš, jer taj privatnik nije ulagao više i održavao dovoljno dobro infrastrukturu. I kada govorimo o tome, možete li mi odgovoriti, koji dio infrastrukture, će se dati privatnicima na upravljanje, jesu to stajališta, jesu to kolodvori, jel to pruga? Velim, slažem se s vama u onom dijelu kada sam rekao, to treba biti na korist hrvatskih građanima, a da li će biti. Pa evo, ako možete mi odgovoriti konkretno na ovo pitanje. Hvala. Dakle apsolutno nema nigdje govora da se HŽ infrastruktura ide u privatizaciju, znači nigdje to nije bilo rečeno, niti se ide u tom smjeru. Ono što ste mogli zaključiti iz tih govora, da treba biti i služiti svojim građanima. Treba na taj način, nažalost, bivša vlada je upravo 2015. donijela katastrofalno loš plan, nacionalni plan ulaganja u željezničku infrastrukturu, pisač 17,2 milijarde, da će biti ulaganje u infrastrukturu, a bez financijskog proračuna, koji će to podržati. Dakle, mi nismo imali nigdje u proračunu osigurana ta sredstva. Upravo mi smo pokrenuli sada reviziju nacionalnog programa, na realnim osnovama, da se napravi planiranje, kako treba što je nama realno u našim ciljevima, što je u planovima i kada znamo izračunati koliko će nam koštati naši planovi, onda možemo i znati koliko će to koštati. To je upravo sada pokrenuta, ali ni u jednom obliku ne govorimo o privatizaciji HŽ infrastrukture. Hvala vam, g. Lovrinović. uskladiti sa stečevinama EU a šta to znači? Vi Hrvati morate liberalizirati, to je najtraženija riječ proteklih godina, koje su voljele sve hrvatske vlade, liberalizirajte ovaj željeznički promet, kao što ste banke liberalizirali, telekome, i sve ostalo, to će odmah biti bolje. A na što liči hrvatska željeznica, ona sve sporije vozi, sve manje zna kuda vozi, sve više stvara gubitke, a to je slika hrvatske vlade i ona isto tako funkcionira. Prema tome, nikada željeznica nije bila važna proteklim vladama, dok se ulagalo 85% u ceste, željeznica je bačena u kud. Stranka Promijenimo Hrvatsku, kada bude sudjelovala u vlasti, mi ćemo priču potpuno okrenuti, ali ćemo suvremeno organizirati svoju željezničku mrežu i znati ćemo što treba raditi. Što se tiče samih strategija, prva strategija je 1995. g. donesena što se tiče sektora željeznica. U toj je strategiji jasno pisano, da 40% treba ići ulaganje u cestovni sektor, 25% u željeznicu, 25% također u pomorski i unutarnju plovidbu, 5% u zračni promet, ja vam mogu to sve iz referirati. Međutim, što se je desilo? Od '95. do 2015. vrlo jednostavno išlo je cijelo ulaganje u cestovnu infrastrukturu, i desilo se da smo imali ulaganje u cestu u 85%. Slijedom toga održavanje u željezničku infrastrukturu, isto tako, potrebno je bilo oko 82 km po godini održavanja željezničke infrastrukture desilo se da smo posljedično imali 42, a sada smo spali na 20 kilometra godišnje održavanje u željezničku infrastrukture. Upravo zbog toga, upravo zbog toga, kroz ovaj zakon, kroz ova rješenja, kroz samu strategiju, kroz sama 2 nacionalna plana usklađenosti s Ministarstvom financija, proračunskim sredstvima, izbjegavamo, odnosno, radimo smjernice razvoja željezničkog sustava. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala, vas. **Makar, Božica (HNS)** Hvala lijepo. Naveli ste između ostalog, da se je ovaj zakon donosio zbog usklađenja s pravilima EU. Naročito ste istaknuli dio ulaganja u informatizacijski sustav gdje će ukoliko se još netko javi od prijevoznika da vrši prijevoz na području RH, također moći se prodavati karte i za njega. To govorim iz razloga jer napravljeni su pomaci u prodaji karata kod nas na području RH od godišnjih, mjesečnih kartica putem aplikacija. Međutim, da li se planira što na razvoju i samog tog sistema i poboljšanja

i sada reforma željezničkog sektora odnosi se sada na 3 zakona, Zakon o željeznici, Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti i Zakon o integriranom prijevozu putnika. I upravo kroz ovaj posljednji zakon koji je o integriranom prijevozu putnik bi trebao omogućiti ovo upravo što vi sada govorite, znači da izaberemo, da imamo jednu kartu, jedan taktni vozni red, da korisnicima omogućujemo benefite željezničkog sustava odnosno da željeznica bude kralježnica kopnenog prijevoza naslonjena na autobusni prijevoznički sustav. Hvala. Poštovana državna tajnice, sramota je za Hrvatsku da se nije provodio nacionalni program građenja i investicija u željeznice, sramota je da nemamo sektorsku strategiju i dobro je da ste rekli da ćete je konačno da se ide u u tom pravcu. Rezultat takvih politika je da imamo državne željeznice koje su u lošem stanju, da pada broj putnika, da pada promet na njima, da imamo kao rezultat toga i pad industrijske proizvodnje, preko 6%. Pa je moje pitanje i prijedlog budućem nacionalnom planu građenja investicija, da konzultirate HUP, Obrtničku komoru, HUP, Obrtničku komoru, HGK jer jedino s njima možemo graditi industrijski rast i razvoj a željeznice moraju tu biti poluga i ne smije se dozvoliti da zbog državnih tijela i politika se zatvori pruga Pleternica-Požega-Kapela ili podravska pruga koja treba dati polugu za razvoj Nikolina** Samo bi… **Radin, Furio (Nezavisni)** Molim vas, molim vas, imate riječ, izvolite. **Brnjac, Nikolina** Hvala. Samo bi voljela reći da je prema tom aktualnom planu koji je donesen iz 2015., nažalost nije ga bilo moguće provesti jer sredstva nisu bila osigurana u Ministarstvu financija. Kad nemate znači dogovorena sredstva u Ministarstvu financija, vi ne možemo ni sprovesti apsolutno ništa iz tog plana. Zato smo u ovu reviziju po prvi puta uključeno Ministarstvo financija a taj nacionalni plan je donesen 2015. g., nemojte zaboravit. Bez dobacivanja, molim vas. doći ulaganje u infrastrukturu i u željeznički promet, direktno se odnosi na prugu Koprivnica-Osijek, koliko je tu zatvoreno , željeznički .../Govornik se ne razumije./... koliko je ukinuto drugih kolosijeka koja se infrastruktura na ukinutim željezničkim postajama nalaze u katastrofalnom stanju i sigurno putnici koji prolaze kad vide koja infrastruktura je u stvarno lošem stanju. Rekli ste da su ulagalo u cestovni promet, nažalost, niti Podravska magistrala koja je isto i cestovno loše, znači sjeverozapadni dio Hrvatske sa istočnim djelom Hrvatske i cestovni i željeznički vrlo lođe i nadam se da će ovim novim zakonom se to poboljšati. Dakle, vi znate da se mi dijelimo, imate core i comprehensive mrežu, core mreža treba biti gotova 2030. u potpunosti kad govorimo o željezničkoj infrastrukturi a comprehensive mreža pruga do 2050. g. Upravo iz tog razloga Europska komisija ide sa jednim novim prijedlogom uredbe, .../Govornik se ne razumije./... uredbe koja govori o one stop shopu koji treba na taj način pripomoći i olakšati svim zemljama državama članicama, nije Hrvatska tu jedina i svim zemljama državama članicama EU-a olakšati provedbu samih infrastrukturnih velikih projekata. **Radin, Furio (Nezavisni)** Gotovi smo sa replikama. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? A da, oprostite, moja krivica, g. Bulj je bio tražio riječ, vjerojatno traži stanku, izvolite. …/Upadica sa strane, ne razumije se./… Vidio sam ja prije, da, moja greška.

Zato što su hrvatske željeznice uz hrvatsku brodogradnju bile najveći konzument državnih jamstava koje su u konačnici naplaćene iz državnog proračuna i bilo bi dobro da se vidi da je to blizu 30-ak milijardi u proteklih 28 g. 20 lipa koje se nekada izdvajalo za hrvatske autoceste, sad se uplaćuju sa hrvatske željeznice i to na godišnjoj razini oko 500 milijuna kuna. Druga stvar, Ministarstvo financija ne osigurava sredstva, sredstva osigurava ovaj Visoki dom jer ovaj Visoki dom donosi proračun i kako predloži Vlada, dakle ta pozicija nikad neće biti u Ministarstvu financija, u Ministarstvu financija su sredstva za protestirana jamstva, tek toliko jer ponavljam, kako danas govorimo o protestiranim jamstvima

vidjeli i javnu poruku poslali da sve ove pravne stečevine EU-a koje su napisane u ovom zakonu su jednostavno prepisivanje i ispunjavanje nekakvih kriterija koje su nam dali kao obavezu da unesemo kao dokument. Trenutna činjenica je uvažena tajnice i kolega Šuker, trenutna činjenica je da naše željeznice su najbolje da ovdje ih predstavlja ministar turizma jer su kao da su u vrijeme Divljega zapada. Na taj način možemo prezentirati Hrvatsku a ne da ste donijeli na papiru bez ikakvih mjera, donijeli ste ovaj zakon, kao usklađivanje nekakva direktiva sa EU. Pa brže ćete doći biciklom od Splita do Osijeka nego željeznicom. Svaki put bilo transport, bilo putnički prijevoz, to doslovno se gasi. Jedino što imamo infrastrukturu dovoljno sačuvanu sačuvanu da možemo snimati western filmove jer tako nije bilo ni na Divljemu zapadu. To je činjenica i istina. A sve ove lipo uglađene zakone, lipo uokvirene u Briselu ili u slučaju teleoperatera što je sad privatiziran sad EVO TV, šta se pogoduje stranom teleoperateru. Isti slučaj je i u ovome primjeru. Trebaju financijski okviri ako mislimo imati željeznice. U ovome je prazno, nema ništa osim što ste prepisali ono što ste potpisali a nećete tajnice to provesti.

Pauza do 11,50h.

11,50h, idemo dalje. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Prelazimo na raspravu. Otvaram raspravu, najprije po klubovima, gospodin Pero Ćosić ispred Kluba zastupnika HDZ-a. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, uvažena državna tajnice sa suradnicima, kolegice i kolege. kolege. Pred nama je novi Prijedlog zakona o željeznici u prvom čitanju sa sveobuhvatnim rješenjima, predloženim zakonom zakonodavstvo se usklađuje sa pravnom stečevinom EU u cilju osiguravanja ostvarenja jedinstvenog europskog željezničkog prostora te se predlažu rješenja za poboljšanje kvalitete u putničkom prijevozu željeznicom. Predloženim zakonom uređuju se pravila koja se odnose na usluge prijevoza i upravljanja željezničkom infrastrukturom, na neovisnost upravitelja infrastrukture i željezničkih prijevoznika, na izdavanje ukidanja dozvola na željezničke usluge i naknade, na nediskriminirajući pristup željezničkoj infrastrukturi i željezničkim uslugama te na pravni status željezničke infrastrukture. Također namjera je predlagatelja otklanjanje preostalih zakonskih administrativnih i tehničkih prepreka, jačanju konkurentnosti željezničkog prometa, u odnosu na druge vidove prometa. Rast željezničkog prijevoza nažalost nije išao korak sa razvojem drugih vrsta prijevoza kako u RH tako i na području EU o tome smo nešto čuli i u raspravi prije. Promatrajući povijesni tijek ili presjek hrvatskog željezničkog sustava kroz period rada odnosno prijevoza putnika i tereta. Vidljivo je da je početkom '90.-tih godina željeznica prevozila više od 40 milijuna putnika, 2010. taj broj je porastao na i dostiže 69,5 milijuna i on od tada bilježi kontinuirani trend pada do te mjere da je u 2017. zabilježeno manje od 20 milijuna putnika prevezenih željeznicom. U segmentu prijevoza tereta početkom '90.-tih željeznica je prevozila 39 milijuna tona robe a 2010. godine je taj broj pao na 12,2 milijuna i trend stagnacije se nastavlja do dan danas. Nadalje, 90% željezničke mreže čine jednokolosječne pruge što u velikoj mjeri ograničava pristup i prijevoznu moć pojedinih pruga sa samo 36% pruga je elektrificirano. Komercijalna brzina vlakova na našim željeznicama je 34 km na sat, putnički vlakovi doduše putuju nešto brže, brzinom od 47,82km dok teretni vlakovi putuju 21,57km na sat. U zadnjih 20-ak godina prisutan je negativan trend brzina na našoj željeznici dok je u Europi i u svijetu taj trend obrnuto, on je uzlaznog smjera i u ovom segmentu prometa brzine stalno rastu i evo već su ozbiljna konkurencija i avioprijevozu na međugradskim linijama. Sve navedeno kao zastarjela prometna kontrola i signalizacijski sustav te pozicija RH u mreži europskih koridora ukazuje na problem u željezničkom sektoru. Stanje na željeznicama u Hrvatskoj rezultat je znatne štete koje je željeznički sektor pretrpio u Domovinskom ratu te je činjenica da isti predugo vrijeme nije razvijan niti osuvremenjivan dobrim dijelom i zbog našeg evo kasnog ulaska u EU i mogućnosti ili bolje rečeno Iz spomenutih razloga jasna je činjenica potrebna je hitna modernizacija cijelog željezničkog prometa i pripadajuće infrastrukture. Razvoj željezničke infrastrukture u RH smatra se izuzetno važnim za gospodarski socijalni rast kao i za međudržavnu povezanost povezanost RH za ostvarenje strateških ciljeva i pozicioniranje Hrvatske u mreži europskih koridora. integracije željezničkog sustava u konkurentno tržište potrebno je unaprijediti njegovu učinkovitost pri tome uzimajući u obzir posebna obilježja željezništva. Četvrtim željezničkim paketom a posebice njegovim upravljačkim odnosno tržišnim stupom Europska komisija nastoji postići jedinstveni europski željeznički prostor. RH to preuzima ovim predloženim zakonom koji bi trebao doprinijeti daljnjem razvoju željezničkog prijevoza kao i vjerodostojne alternative drugim vrstama prijevoza. Glavni ciljevi su uspostava jedinstvenog europsko željezničkog prostora za dovršetak unutarnjeg tržišta željezničkog prometa i pojednostavljenje europskog zakonodavnog okvira za pružanje usluga željezničkog prijevoza. Upravljački stup ima za cilj otvaranje domaćeg tržišta željezničkog prijevoza putnika, jačanju upravljanja infrastrukturom i povećanje transparentnosti financijskih tokova. Uvjeren sam da će najavljeni ciljevi vratiti hrvatske građane u vlakove i pri tome zaštiti njihova prava unutar cijele EU jer usluge željezničkog putničkog prijevoza trebaju biti od koristi svim građanima kako RH tako i EU. Europa pametnim politikama želi povezati istok sa zapadom tako da sadašnja rascjepkana prometna mreža postane uistinu europska a uspostavom jedinstvenog željezničkog prostora omogućila bi se socijalna socijalna i teritorijalna mobilnost. Poznato nam je da su jadranske luke najdublje uvučene u teritorij EU i pogodne su za najkraći su put za robu koja dolazi sa Bliskog i Dalekog istoka a evo o nama ovisi hoće li se ta roba dalje transportirati u Europu našim ili nekim drugim željeznicama. Da bi to bilo tako, promjene koje se moraju postići zacrtani su ciljevi i dio su predloženog zakona. Predloženim zakonom, dodjelom prava otvorenog pristupa svim željezničkim prijevoznicima iz država članica EU otvara se tržište usluga domaćeg prijevoza putnika željeznicom. Nadalje mijenja se zakonodavni okvir za upravljanje željezničkom infrastrukturom kroz različite organizacijske modele. Zakonodavni okvir mijenja se prije svega, uspostavljanjem pravila o neovisnosti upravitelja infrastrukture pomoću uvođenja pojma osnovnih funkcija, te definiranjem vertikalnog integriranog trgovačkog društva koji se odnosi na pojam kontrole, a ne vlasništva, što znači da se predloženim izmjenama omogućuje upravitelju infrastrukture slobodan izbir između različitih organizacijskih modela, znači, od strukturne neovisnosti do vertikalnih integracija s tim da im je i dalje osnovna funkcija, svakako, donošenje odluka u pogledu dodijele zajedničkih trasa, te određivanje i naplata naknada za korištenje infrastrukture. Što se tiče organizacije Hrvatskih željezničkih društava, možda bi trebalo razmisliti o mogućnosti osnivanja Holdinga jer držim da bi takav model mogao doprinijeti prepoznatljivosti, snazi i učinkovitosti Hrvatskog željezničkog sektora jer to možemo vidjeti od susjeda i takav model imaju i Slovenci i Austrijanci i Talijani, Francuzi, Nijemci i takav model je sigurno im je osnažio njihov željeznički sektor. Uspostavljanjem zajedničkog informacijskog sustava, integriranog sustava za izdavanje karata, putnicima će se omogućiti pristup potrebnim informacijama i olakšati planiranje putovanja kroz EU. A također, jedinstvenim informacijskim sustavom osigurat će se prikupljanje potrebnih podataka za izradu strateških dokumenata, praćenje tržišta željezničkih usluga i usluga željezničkog prijevoza, te praćenje podataka koji se dostavljaju Europskoj komisiji. Također, predlaže se uvođenje načela javnog nadmetanja za dodjelu Ugovora o javnim uslugama u željezničkom prijevozu i evo, možete vidjeti na web stranici Hrvatske, HŽ Putničkog prijevoza da je u prosincu 2018.-te godine potpisan Ugovor o javnim uslugama za usluge od općeg gospodarskog interesa u javnom željezničkom prijevozu u RH kojim će se osigurati kontinuitet pružanja putničkog željezničkog prijevoza do 2028.-me godine. Temeljem potpisanog Ugovora, HŽ Putnički prijevoz će uslugu javnog željezničkog prijevoza, znači, vršiti od 1.1.2019.-te do 31. prosinca 2028.-me godine, a kroz to desetogodišnje razdoblje ukupno će im za tu uslugu biti osigurano 4 milijarde 620 milijuna kuna iz državnog proračuna. Naime, radi se o Ugovoru koji je usklađen sa uredbama, otvaraju tržišta za usluge domaćeg željezničkog prijevoza putnika koje se dopuštaju direktno ugovaranju usluge sa nacionalnim prijevoznikom, ali samo do konca 2018.-te godine, naime, sa stupanjem na snagu ove Uredbe sa 1.1.2019.-te Ugovori koji važe, a mogu važiti najduže 10 godina, 10 godina, ostaju, poslije toga ide tržišno nadmetanje i ti Ugovori će ići na javno nadmetanje za sve prijevoznike unutar EU. Stoga Vlada RH ovim višegodišnjim Ugovorom HŽ Putnički promet osigurala mogućnost dugoročnog planiranja javnog prijevoza, ali i investicija koje su nužne, kao što je to obnova voznog parka i drugih ulaganja u informatizaciju i slično jel znamo da ovako velika ulaganja ne trpe ad hoc Ugovore, to su velike investicije i zato su potrebni dugoročni Ugovori. Predloženim Zakonom predviđa se i da Vlada RH donese strategiju razvoja željezničkog sustava u RH koja će predstavljati strateško utemeljenje za sve buduće projekte željezničkog sektora, koja će ubrzati pripremu projekata u obuhvatu strategije i povećati vjerojatnost njihovog financiranja iz Fondova EU ili drugih financijskih izvora. Shodno tome, mora biti utemeljena u politikama i strateškim dokumentima EU i RH, te dati odgovor na pitanje kako ojačati željeznički promet i dostići europske trendove, te postoji li mogućnost naknadnog snažnijeg pozicioniranja u strateškim pan europskim prometnim pravcima. Ovim Vlada RH pokazuje svoju odgovornost u postizanju ciljeva za poboljšanje kvalitete usluga željezničkog prijevoza i upravljanja željezničkom infrastrukturom odnosno pokazuje odgovornost za razvoj željezničkog sektora u cjelini. Realizacija jednog takvog strateškog plana također bi osigurala dugoročnu perspektivu poduzetnicima i obrtnicima koji se vežu za ovakve sustave, što bi pridonijelo i stabilnijem ritmu hrvatskog gospodarstva. Zato na ovaj prijedlog Zakona treba gledati kao na još jedan korak dalje koji će svakako doprinijeti povećanju konkurentnosti željezničkog prometa i rezultirati pozitivnim utjecajem na gospodarska kretanja i investicije i stoga će klub zastupnika HDZ-a podržati prijedlog ovog Zakona. Hvala lijepa. Sada je na redu Emil Daus, koji će govoriti ispred kluba zastupnika IDS-PGS-RI-a, izvolite. **Daus, Hvala lijepa poštovani g. potpredsjedniče. Poštovana državna tajnice sa suradnicima, kolegice i kolege zastupnici, javljam se za raspravu u ime kluba IDS-PGS-RI-a na temu predloženog prijedloga Zakona o željeznici jer ne mogu više gledati što se radi odnosno ne radi po pitanju istarske pruge. Pod pojmom istarske pruge podrazumijevam dionicu Buzet-Pula, ali i Lupoglav – Štalije. O tome koliko je važna svim dosadašnjim hrvatskim Vladama, najbolje govori činjenica da je kamen temeljac za izgradnju Istre, koji će istarsku prugu povezat sa ostatkom zemlje, prvi predsjednik RH, Franjo Tuđman položio još 1993.-će godine, on je odavno obrastao raslinjem na obroncima Ćićerije. Bojim se da se i dalje ide u tom smjeru. Naime, i u ovom se dokumentu ponovno navodi da se predviđa kako će Vlada RH donijeti strategiju razvoja željezničkog sustava u RH tzv. Sektorska strategija o kojoj je već bilo riječi, a na temelju te Sektorske strategije, Vlada na prijedlog resornog Ministarstva donosi prvo, Nacionalni plan razvoja željezničke infrastrukture i drugo, Nacionalni plan upravljanja željezničkom infrastrukturom i razvoja usluga željezničkog prijevoza. Nije dobro da takve strateške dokumente donosi samo Vlada i resorno Ministarstvo, već oni moraju biti dio širokih javnih rasprava, od najnižih razina do same rasprave, ovdje u HS, tada bi vjerojatno svi znali kakvo je pravo stanje željeznice i svojim bi učešćima u raspravama pomogli u rješavanju problema a pravo stanje željeznice u Istri je najbliže rečeno katastrofalno. Znamo svi da je najjeftiniji prijevoz roba pomorskim putem brodovima, a na kopnu to je željeznica. Sve moderne, razvijene zemlje, baš iz tog razvoja ulažu u razvoj lučke i željezničke infrastrukture. I zato ću vam u prvom dijelu izlaganja povezati pomorski, željeznički promet, jer je zapravo sve povezano. A mi što imamo? Prirodni fenomen riječke luke, duboko uvučeno u kopno, duboki gas, zaštićen od velikih vremenskih nepogoda, male amplitude mora, među najbližim udaljenosti od većih industrijskih gradova Europe. Dakle, svi preduvjeti za biti glavna jadranska luka, a da se specijalizira za određene trete je jedno od glavnih luka Europe. Jedna od manjih luka u sastavu kompletne riječke luke je Luka Bršica, za one koji ne znaju, na istočnoj obali Istre, koja je desetljećima bila glavna luka za promet stokom i drvom. I sada u svakoj zemlji koja drži do sebe, ta bi luka bila povezana modernom prugom, po kojoj bi duge kompozicije vlakove prevozile velike količine tereta, po mnogo povoljnijim uvjetima, nego što to čine mnogi kamioni i tegljači po cestama. Još kada tome dodamo indoarijsku zonu Pičen u neposrednoj blizini, koja se može povezati jednim kratkim kolosijekom dobivamo nevjerojatni razvojni potencijal kojim se ne vidi granica. A što imamo u naravi? Već 10-tak godina urušen u dionicu, evo sada krajem 2018. prošlo je točno 10 g. između Lupoglave i Kršana, drvima i ostalom vegetacijom obraslu dionicu u Potpišnu, izgleda da će uskoro Hrvatske šume raspolagati prugom i ne poduzima se ništa. Ako se s ove pruge prebacimo na onu drugu istarsku dionicu Buzet Pula, još uvijek pričamo o teretnom prometu, svaka država koja drži do svog gospodarskog razvoja, stavila bi ju pod prioritet i zbog industrijskih zona u Vodnjanu, Puli, ali i ostalih zona koja se nalaze uz prugu, od Lupoglava, Cerovlja, Pazina, Kanfanara. Pa nekada su postojali dodatni kolosijeci, koje su ulazile u navedene industrijske zone, a kod nas 2012. HŽ holding se gasi i HŽ vuča vlakova dijeli na putnički promet …/Govornik se ne razumije./… te to polagano dovodi do toga da se 2013. ovu stavlja sav teretni promet u Istri zbog povećanih troškova poslovanja tako razvijenih tvrtki. Putnički željeznički promet u najrazvijenoj hrvatskoj turističkoj regiji je posebna tema, modernizacijom pruge u Istri, dogodio bi se jedan veliki pozitivan pomak u putničkom prometu, posebno u turističkim dolascima. Možete zamisliti koliko bi to smanjio pritisak prometnih gužvi na granici, ali i cestovnim prometnicima, što uvelike pomažu u njihovoj očuvanosti, redovnom održavanju, ali s druge strane i rentabilnosti same željeznice. Da ne spominjem koliko bi se modernim, brzim vlakovima povećao promet lokalnog stanovništva, u smislu javnog prijevoza, a očuvanje okoliša ne treba ni trošiti riječi. Vidite jedna anegdota, kada sam prijatelju koji je išao jedan đir željeznicom po Europi, poslao poruku gdje je on odgovara, evo vozim se po Švicarskoj vlakom 300 km/h i surfam u međuvremenu. I onda se sjetim naše pruge u Istri, jer prolaze nekih 100 m ispod kuće gdje živim, gdje vlak na nekim prijelazima usporava na 30km/h naravno da ne pričam o tome da internet signal ni ne postoji na nekim dijelovima dionice. Dakle, pričamo o 2019. g. o zemlji članici EU i njenoj najrazvijenijoj regiji. A kada već spominjem cestovne prijelaze preko željezničke pruge, onda moram spomenuti i veliku sporost u rješavanju problema istih. Prvenstveno misleći na nepregledne prelaze bez branika, polubranika, čije se rješavanje čeka godinama. Jedan primjer u gradu Pazinu, na državnoj cesti D66 lokacija Razelj, gdje već 5 g. od početka radova, koje još nisu u potpunosti završeni, a izgradnja cijele pruge od Ivače do Pule za vrijeme Austrougarske pije više od 140 g. trajala je 3 godine samo i tu vremenu kada nije bilo strojeva kada se radilo na ruke. Da ne spominjem prelaze koji predstavljaju izravnu opasnost za živote sudionika u prometu, neke crne točke mogu se riješiti zaobilaznim cestovnim pravcima, o nekima je već informiran ministar ali danas to nije tema, pa neću o tome, ali ono što još svakako moram spomenuti, je svakako opća zapuštenost same željeznice u Istri zbog nedovoljnog redovitog održavanja pojasa uz prugu, što rezultira obraslost raslinjem a time i slabiju preglednost i ugroženu sigurnost sudionika u prometu. I svakako na još nešto moram upozoriti, dizel motorne garniture su starije i nepouzdane, veliki je broj kvarova, a pogotovo ljeti zbog pregrijavanja, smanjuje se broj putnika zbog nesigurnosti, putnici ne znaju da li će uopće doći vlak, a kašnjenja su redovita. Vlakom se vozi jedino oni koji moraju, većinom školarci i studenti, jer nemaju blizu drugog pogona javnog prijevoznog sredstva. Ima ovdje generacija, koje se sigurno sjećaju nekadašnjih arena, zelenog vlaka, koji je stizao od Pule do Zagreba preko Slovenije, preko Ljubljane za nešto više od 4 sata, tada pred 30, 40 g. Danas vožnja vlakom Pula Zagreb, sa autobusom koji mora biti, jer tunela nema, rekao sam, '93. je samo kamen temeljac, dakle, s autobusom između Lupoglave i Rijeke, ta veza, od Pule do Zagreba minimalno 9 sati, treba da biste stigli putem HŽ-a. Umjesto ulaganja u prugu, uvode se ograničenje brzine koje produžuju vrijeme vožnje, tako da se iz godinu u godinu vremenski sve više putuje. Svjestan sam naravno da bi se ovim zakonom trebalo regulirati jedan mali dio onog što sam malo naveo, već neke druge teme, al s obzirom da se radi u drugoj točki, kojoj je naziv ocjena stanja i osnovna pitanja koja se trebaju urediti zakonom, te posljedice koje će donošenjem zakona proisteći, između ostalog se navodi da su vlada i resorna ministarstva dužni donijeti strateške dokumente, uz ponovljenu moju opasku, da dokumente mora donijeti Sabor, osjećao sam se dužnim ispred građana Istre i Primorja koje zastupam ovdje u najvišem predstavničkom tijelu vlasti u RH, ukazati na problem katastrofalnog stanja željeznica u Istri, a posebno prometne povezanosti luke Bršica kao industrijskih zona. Jer znate, donošenjem Zakona o željeznici, možda ćemo imati kvalitetan zakon, ali i dalje mi u Istri nećemo imati željeznicu. A koliko se uspije pročitati u strateškim dokumentima, u prometu, u Hrvatskoj, plan izgradnje željeznice u Istri ne postoji ni u višegodišnjim planovima. Stoga, ovdje za ovom govornicom, postavljam pitanje, kada se misli krenuti s rekonstrukcijom i modernizacijom pruge u Istri, dionice Pula Divača i Lupoglav …/Govornik se ne razumije./… i kada će se napokon početi doživljavati Istru kao dio RH i kroz investiciju u nju, a ne samo kroz prihode koji iz nje odlaze. Jer, investicija u modernu prugu u Istri višestruko će se vratiti, vjerujte, cijeloj zemlji kroz promet roba i usluga kroz gospodarstvo, turizam i očuvanje okoliša. Hvala lijepa. **Radin, Furio gospođa Anka Mrak Taritaš govoriti ispred Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a. Izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, uvažena državna tajnice sa suradnicima, kolegice i kolege. Pred nama je u prvom čitanju Zakon o željeznici. Riječ je o jednom, to je od onih zakona koje ja zovem tehnički zakon, riječ je o jednom tehničkom zakonu sa određenim odredbama i tu možemo malo raspravljati što eventualno poboljšati ili što definirati ali osnovna tema je tema željeznice. Osnovno pitanje koje se postavlja na temelju ovog zakona je koja je strategija u Hrvatskoj, razvojna strategija, i to Strategija razvoja i infrastrukture kada je riječ o željeznici. Mi imamo, imati ćemo jedan zakon koji će biti korektan, imati ćemo neke strateške dokumente koji će biti u redu i onda dolazimo do stvarnosti. Što mi zapravo želimo sa željeznicom, da li ju želimo razvijati, kavu željeznicu hoćemo? Što je element razvoja gospodarstva željeznica, koliko ćemo ulagati, što hoćemo uopće činiti? To je ključno pitanje. I ovaj zakon može biti donesen, možemo reći imati ćemo jedan pristojan zakon ali ajdemo vidjeti u stvarnosti i to je pitanje na koje treba dati odgovor. I malo se okrenimo oko sebe što rade druge zemlje. Druge zemlje razvijaju željeznicu, koriste ju kao gospodarski element, koriste kao razvoj pojedinih dijelova države. Zadnji primjer koji sam ja imala prilike i vidjeti Milano je dostigao nekakve kapacitete svog razvoja, nema više prostora za širenje ali ima izuzetno veliki gospodarski potencija. Ima grad koji ima mogućnost se širiti, to je Bologna i projekt koji je na razini države a to je da se razvija željeznica i brza linija Bologna – Milano gdje će ljudi živjeti u Bologni, raditi u Milanu. Ako imate kvalitetnu i dobru željezničku vezu koja vam je zapravo veza prema ostalim zemljama EU i Europe nemate nikakav problem da živite u Karlovcu, da živite u Sisku a da radite recimo u Grazu. To su nekakve udaljenosti koje su za Europu sagledive, za Hrvatsku budimo pošteni nisu. Mi imamo željeznicu koja nam je za vrijeme Austrougarske još napravila Mađarska. No djelomično ju obnavljamo ali to ne radimo na način na koji treba. Ovaj zakon treba biti poticaj da se donese strateška odluka da li želimo željeznicu, da li želimo željeznicu koristiti na način, imamo i luku Rijeka a kontejnerski terminal nema nikakvog razloga da ne bude na ranžirnom kolodvoru u Zagrebu i odatle da bude spoj na sve druge destinacije koje treba. Tako treba promišljati, treba promišljati da i željeznica u jednom dijelu zaista može biti pokretač razvoja. Mi smo se u jednom trenutku odlučili za graditi ceste. I naravno da su te autoceste i nama u u smislu korištenja da nas veseli da kad idemo za Split da dođemo tamo za 3,5 ili sa stajanjem za 4 sata, puno brže nema aviona kada sletite, uzletite i sve ostalo tko je brže. Te ceste zaista govore i o određenom potencijalu. One nisu odgovorile na ono što je trebalo biti a to je da se razvija gospodarstvo, razvija Lika pa da onda imate tamo jeftino zemljište, jeftinu infrastrukturu a relativno blizu svega drugog ali to je niz okolnosti koje su bili. Željeznica je potencijal, željeznica je mogućnost, željeznica je nešto što, ali ona traži kao prvo stratešku odluku što ćemo raditi, kao drugo kontinuirano ulaganje, kao treće ona može donijeti onda odgovarajući rezultat. I tu morate gledati željeznicu u smislu žila kucavica za cijelu zemlju, u smislu ako želimo razvijati potencijal pojedinog dijela u kojem dijelu razvijati, u smislu razvijanje pojedinih županija i pojedinih dijelova ali i u smislu gradova. Naravno ja uvijek koristim ovu govornicu i koristim priliku da govorim u gradu Zagrebu iz jednostavnog razloga što dobro poznam tu problematiku pa vam onda mogu navesti dvije stvari. Jedna stvar je, malo kada se vozite bilo kojim gradom pogledajte napuštene industrijske kolosijeke. kolosijeke. Dakle kada je bila razvijena industrija onda su bili oni mali vlakići koji su od jedne zone do druge prevozili i imamo napuštene industrijske kolosijeke. Inače, neki drugi gradovi te napuštene industrijske kolosijeke su stavili u funkciju i koriste za transport robe, za uopće za opskrbljivanje pojedinih trgovačkih centara. Jer što se desilo? Desilo se točno ono što i u Zagrebu, u pojedinim dijelovima kada je prestala biti industrija, sljedeća faza su industrijski centri i ti napušteni kolosijeci nisu u nekim drugim gradovima na način da tamo raste trava pa gledamo kako raste trava i kada se vozite autom pitate se što sad jer vam je ispod guma nešto prošlo nego oni su u funkciji opskrbe grada, u funkciji uopće način, davanje nove ideje i nove vizije funkcioniranju grada. Jednako tako Glavni kolodvor u Zagrebu. Postoji jedan gospodin koji je u povijesti ostao ubilježen kao glavni oblikovatelj zagrebačke gradske jezgre iako je završio Visoku tehničku školu u Grazu, gospodin Milan Lenuci. Po njemu je nazvana i tzv. Lenucieva potkova koja vam je Zrinjevac pa dalje preko Botaničkog vrta pa na sljedeći pa do HNK, on je od 1891. godine bio na čelu gradskog ureda za graditeljstvo ili bez obzira kako se zvalo. 1892. godine je davao ostavku na svoje mjesto jer je bio prijepor koji je bio u tom trenutku nepremostiv prugu koja je, dakle glavni kolodvor i pruga koja je u nivou da li ju spustiti pod zemlju ili ju dignuti pa da onda ona ide na dakle na jedan vijadukt. 1892. g. mi smo hvala na pitanju, 2019., ja sam sigurna da sad otvorimo tu temu, da bi bio to jedan od projekta gradonačelnika Bandića, da ne bi znao da li pruga pod zemlju ili na zemlju, da bi to možda bio jedan projekt koji bi g. Bandić svojem koalicijskom partneru HDZ-u stavio u krilo i rekao evo jednog projekta. O čemu vam govorim? Govorim vam, dakle, vi cestu može tresirati, pa možete nešto ako zaobiđete, pa može cesta biti tresirana ovako ili onako. Cesta u prostoru trajno mijenja prostor i oblik prostora. Željezničku prugu… ja ću samo malo kolege tamo iza stupa, ali ok, … …/Upadica Radin: Da, molim vas, molim vas malo tiše dolje. molim vas./… molim vas./… Nije problem što oni razgovaraju, nego ja bi htjela čut što razgovaraju pa sad ne znam dal' da se stišam i čujem ili da nastavim dalje, šalim se. Željezničku, dakle kolosijek, ne možete vi sad malo ćemo obići ili ovo ili ono. Trasa pruge je trasa pruge, ona vam trajno mijenja prostor, ona vam može biti dodana vrijednost ali će trajno promijeniti prostor. Uopće bavljenje željeznicom zaista i odlučit se kako ju tresirati je izuzetno važno. Suvisle zemlje kroz strategiju razvoja gospodarstva kao svoje strategije govore što će raditi sa željeznicom. Da li će ju razvijati kako će ju razvijati, gradovi o tome govore. Dakle ja sam vidjela preko nekoliko projekata kad je riječ o Glavnom kolodvoru u Zagrebu i riječ vam je o 11 km pruge za koju se u Zagrebu treba odlučiti da li da ide pod zemlju ili da ide nad zemlju i otvoriti jedan veliki prostor u gradu Zagrebu koji je veliki potencijal a to vam je Glavni kolodvor, Gredelj i sve ostalo. Dakle, ono što zapravo hoću reći, mi ćemo imati zakon, možemo raspravljati o djelu dal ' je zakon bolji ili lošiji. Ja osobno mislim da je bolje od onog što smo imali prije i tako zakoni trebaju biti. Svaki zakon bi trebao biti bolji od onog što treba biti prije ali zakon možete staviti u ladicu, strategiju možete staviti u ladicu i neki slijedeći saziv Sabora, u neki drugi će možda opet raspravljati o zakonu na način da li su odredbe ovakve ili onakve ali suštinsko pitanje je pitanje, pitanje svih pitanja, mislim da smo u ovom trenutku već zakasnili, što ćemo raditi sa željeznicom? Da li ćemo ulagat, da li ćemo razvijat, što će gradovi radit s tim? To je suštinsko pitanje svih pitanja, na to odgovora nema i to je odgovor koji ovdje trebamo dobiti. Zato bez obzira što državna tajnica odlično barata ovom problematikom, bilo bi dobro da je i ministar tu. Bilo bi dobro da nam ministar na to odgovori, bilo bi dobro da evo ministar Butković se odluči koji put zabuniti i doći ovdje i braniti bilokoji svoj zakon. Bilo bi dobro da dođe i da nam odgovori kakva je politika i kakva je strategija razvoja i kakvu strategiju razvoja ima g. Plenković, kakvu strategiju razvoja je on kao resorni ministar ima jer ajdemo reći istinu, državni tajnici su oni koji provode, koji organiziraju za politiku, koja politika je u ovom času odgovara ministar Butković. Ovo je prevažan zakon a da ga on ignorira jer njemu nije važan. Na ovom zakonu se daje odgovor, tu uopće nemam, ja nemam nikakve dileme, mi kao klub GLAS-a i HSU-a ćemo glasat za ovaj zakon u prvom čitanju, glasat ćemo za njega ako se poboljšaju nekakve sitne stvari ali zapravo riječ je o tehničkim stvarima, nemamo nikakav problem da je išlo u prvo i drugo čitanje, mi ćemo glasat za njega jer je korektan zakon. Ali odgovor na pitanje, što Hrvatska čini i što će činiti u odnosu na razvoj željeznice, kolegice i kolege, nema.

to je tema konsenzusa svih. Da kažemo, razvili smo cestovnu mrežu, cestovna mreža u odnosu na željeznicu nam je prerazvijena ali ok, imamo ju, znamo koje probleme imamo, da li ćemo razvijati željeznicu, kako ćemo razvijati, što ćemo raditi sa gospodarskim zonama, da li ćemo gospodarske zone onda u budućnosti u županijskim planovima i ostalima planirati uz to, što ćemo u gradovima raditi, da li ćemo poticati gradove da koriste svoje postojeće industrijske kolosijeke u funkcije grada, jednako tako kao što je i za grad Zagreb strateška odluka što će raditi ali to ne može napraviti sam sa svojom željeznicom u centru grada jer grad je, dakle kad gledate Zagreb onda imate horizontalno ide pruga kao, jedan luk ide dole Sava i gore kao slijedeći luk ide Medvednica. Ja kad sam radila jedan posao koji me je veselio a to je predavala sam, onda sam uvijek grad Zagreb crtala na taj način i kad sam govorila o razviju grada Zagreba, govorila na taj način. To je da možda za kraj, Amsterdam. Jedan grad koji je meni posebno drag iz nekih drugih stvari, ja sam tamo, moji kolege neki koji rade, sjela i vidjela što je Amsterdam činio za svoj razvoj. I onda na jednom posve neuređenom djelu je između ostalog željeznicu stavio pod zemlju i tu nisu imali problem ni visokih podzemnih voda ali je to projekt bio od države i grada Amsterdama a onda su ovaj plato iskoristili i tamo su im došle najmoćnije i najvažnije kompanije i tamo se razvijao bankarski sektor. Zamislite da grad Zagreb i država odluči staviti i ić u projekt da željeznička pruga u centru grada Zagreba ide pod zemlju, da bude gore plato i da postanemo mjesto privlačnosti za sve one kompanije koje će zbog neminovnog Brexita koji je na vratima, otići iz V. Britanije i da to nešto ponudimo tim zemljama i tim kompanijama. To je razvoj jedne zemlje. To je razvoj jednog glavnog grada i razvoj zemlje, ali odgovor na to, da li je to projekt o kojem g. Bandić razgovara sa g. Plenkovićem, bojim se da ne. Oni projekti o kojima oni razgovaraju, mi to vidimo svaki dan, ali to je jedan projekt, projekt koji bi trebao stajati, a odgovor na to bi nam mogao dati ministar Butković, za kojeg bi zaista bilo očekivati, kad je riječ o jednom zakonu, da dođe tu, ali ako ga nema, onda ćemo imati zakon, a razvoj željeznice će teći puževim korakom i za to vrijeme će nas sve druge zemlje zaista daleko preskočiti. Hvala. Hvala i vama. Sada će g. Branko Hrg govoriti ispred Kluba zastupnika HDS-HSLS-HDSSB-a. Izvolite. Hvala lijepo g. potpredsjedniče, poštovana državna tajnice sa suradnicima. Klub HDS-HSLS-HDSSB-a će podržati ovaj prijedlog zakona, no želim ovdje u ime kluba iznijeti nekoliko razmišljanja, nekoliko ideja i postaviti, u krajnjem slučaju nekoliko pitanja koja nas interesiraju. Kad smo 2013. godine raspravljali o Zakonu o željeznicama koji je omogućio uvođenje koncesija na putnički promet i na teretni promet, onda sam postavio pitanje da li smo mi pripremili našu firmu, koja bi se trebala natjecati za tu utakmicu, da li će naše firme i teretni i putnički promet moći ravnopravno sudjelovati na natječaju sa potencijalnim drugim zainteresiranim prijevoznicima za koncesiju? U to vrijeme još nisu počele ni investicije na željezničkoj željezničkoj infrastrukturi, to je još bilo vrijeme kada se odlučivalo kakva će biti pruga, hoće li biti nizinska pruga ili će biti neka druga pruga, mijenjali su se nazivi u raspravama, nakon nekog vremena, došlo je do pokretanja konačno projekata u razvoju infrastrukture. Znamo da je u tijeku izgradnja ovog kolosijeka Dugo Selo-Križevci. Jest da ona kasni, jest da je tu bilo problema, ali ja se nadam i uvjeren sam da će u nekakvom skorom vremenu ta pruga biti dovršena i da će se nastaviti gradnja one nove dionice prema Koprivnici, prema mađarskoj granici, a kasnije, naravno i dalje. U međuvremenu je izgrađena i ova pruga od Sv. Ivana Žabna do Gradeca, koja još čini mi se nije stavljena u funkciju, nije stavljena u promet. Koliko će ona biti komercijalna, koliko će ona biti ekonomski isplativa, to je sad pitanje o kojem želim malo još reći nekoliko rečenica, ne aludirajući na tu prugu i njezinu isplativost, nego si postavljam pitanje, pa naravno i predstavnicima ministarstva, a i svima nama, što to ustvari mi želimo u Hrvatskoj kada govorimo o željezničkom prometu? Da li razmišljamo samo o ekonomskim učincima ili razmišljamo o društvenim potrebama? Ako mislimo samo na ekonomske učinke, onda je to jedna koncepcija, to znači da mnoge pruge neće praktički biti u nekoj posebnoj funkciji i da na njima neće biti prometovanja, posebno ako ide koncesija, pa moje pitanje u stvari se odnosi na taj dio. Da li i na koji način će se rješavati davanjem koncesije putničkog i teretnog prijevoza u Hrvatskoj na željezničkoj infrastrukturi, kako ćemo rješavati Kako ćemo rješavati potrebe građana koji putuju vlakom i omogućiti im jeftiniji, siguran i dobar prijevoz. Vrlo konkretno, Vrlo konkretno, da li će ti budući koncesionari imati obavezu uvoditi i takve društveno potrebne linije? Recimo, kada se završi pruga Dugo Selo-Križevci, mi u Križevcima očekujemo uvođenje prigradskog vlaka jer nam se omogućuje izgradnja tog drugog pružnog kolosijeka da budemo u centru Zagreba iz Križevaca za 35 minuta. Da li će neki koncesionar to promatrati sa ekonomskog stanovišta i misliti i reći da je to njemu isplativo, da on to želi? Možda će mu biti isplativo 2, 3 para vlaka, ali ne znam hoće mu biti isplativo baš 10 pari vlaka. Znači, to me interesira, da li kada završimo tu prugu, da li i na koji način će se riješiti pitanje prigradskog vlaka, evo recimo konkretno na toj dionici koja se gradi, da se grade sad još neke druge dionice, rekao bih to isto, ali na ovoj konkretnoj dionici jer kažem, mi očekujemo da ćemo dobiti prigradski vlak i da će se građanima Križevaca omogućiti da mogu brže, sigurnije i jeftinije doći do glavnoga grada RH, do Zagreba. Naravno da kad sada gledamo tu situaciju da imamo jako puno problema u željezničkom prijevozu, da je to dosta neorganizirano, da nam vlakovi stvarno kasne, da ljudi koji putuju na posao realno nikada sa sigurnošću ne mogu znati kad će stići na posao pa im je, recimo onima koji putuju u Zagreb to dosta dobro što je ovdje ovaj dio dolaska na posao moguć ne znam, od pola 8 do 9 sati, u tom vremenu i mogu stići na posao jer ako bi računali na neko točno vrijeme, na žalost, ne mogu. Ja se nadam da će onim drugim dokumentima i strategijama i provedbenim dokumentima nakon donošenja zakona te stvari biti podefinirane, napravljene bolje, napravljene da se stvarno ta efikasnost pojača, da se nakon što se infrastruktura izgradi, a gradi se, da će nakon toga i ovaj dio posla biti riješen na bolji način, da će Hrvatske željeznice davati jednu sigurnost onima koji putuju tim prijevozom. Bilo je ponavljam ovaj dio i zanima me taj odgovor, nekako sam si stavljao u usporedbu, pred par godina, kada smo o tome raspravljali, da bi naš putnički prijevoz bio stavljen u situaciju, ovako nepripremljen na tržištu utakmicu o dobivanju koncesije, kao da ste poslali neki nogometni klub iz neke općinske lige, da se ide natjecati sa jednim Realom. To bi tako izgledalo. I moje pitanje, da li smo mi u ovom dijelu priprema za tu našu budućnost u Hrvatskim željeznicama, razmišljali o pripremi naše tvrtke da se može natjecati, na koliko toliko ravnopravan način, ili ćemo neke linije omogućiti da budu društveno korisne, pa ćemo reći da su one takvoga tipa, oni će možda imati neku subvenciju, dal će imati državnu, dali će imati lokalnu, nije važno, ali ljudima treba omogućiti takav jedan način prijevoza i lakšeg, ljepšeg života. Na taj način, u krajnjem slučaju, čuvamo i život u onim ruralnijim krajevima, posebno onima oko Zagreba, jer ako ljudi mogu brzo, efikasnije, jeftinije putovati prema Zagrebu ili prema drugom većem gradu, sigurno da se neće seliti, da će ostajati živjeti u svojim mjestima, jer će im ona biti dostupnija. Dakle, uz tih nekoliko mogu reći sugestija ili nejasnoća koje nanosim, nadam se očekujem da će taj novi zakon, koji ćemo usvojiti, vjerujem, dati određena poboljšanja, da će na temelju tog zakona doći do donošenja svih drugih dokumenata i da će Hrvatske željeznice konačno biti definirane onako kako trebaju biti, da se točno zna što želimo postići sa tom tvrtkom, sa tom vrstom prijevoza, koji je naš interes kao države i da konačno krenemo u pravom pravcu, a ne kao što je bilo donijeti, evo baš sam malo i po medijima prolistao, vidim da je i naša državna tajnica, rekla da je ona podijelila na sektor unutar Hrvatskih željeznica 2005. bila pogrešna i štetna za Hrvatske željeznice. Da li ćemo u tom pravcu nešto poboljšati, napraviti, ispraviti i neke pogrešne poteze i krenuti sa željeznicama u nekakvom pravom pravcu sigurno i vremenski točno. Hvala lijepo. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala. Gospodin Alen Prelec će govoriti ispred Kluba zastupnika SDP-a, izvolite. Hvala poštovani predsjedavajući, poštovana državna tajnice sa suradnicima. Ja sam na početku postavio odmah jedno pitanje, vezano uz HŽ infrastrukturu, odnosno, željezničku infrastrukturu, rekao sam da se bojim, da je moguće privatizacija željezničke infrastrukture. željezničke infrastrukture. Vi ste rekli da nije moguća privatizacija HŽ infrastruktura, ali moramo znati, da li je nemoguća privatizacija firme, kao firme HŽ infrastrukture ili željezničke infrastrukture. Ja se tu ne slažem i mislim da je moguća privatizacija željezničke infrastrukture, vjerojatno ne poduzeća HŽ infrastrukture, a da bi to potvrdio, ja ću vam pročitati članak 82. stavak 11. na strani 62 piše, postupanje na snagu odluke iz čl. 701, stavka 3 ovog zakona, upravitelj željezničke infrastrukture, iz čl. 71. stavka 1 je HŽ infrastruktura d.o.o. trgovačko društvo osnovano za upravljanje, podržavanje, izgradnju željezničke infrastrukture, odlukom vlade RH, od …/Govornik se ne razumije./… srpnja 2006. godine a onda ću i pročitati taj članak 71. stavak 3. Vlada RH na na prijedlog Ministarstva, odlukom određuje upravitelja željezničke infrastrukture, iz stavka 1 ovog članka. Znači vlada, ovim člankom HŽ infrastruktura je oslabljena dosadašnja njezina funkcija, upravitelja željezničkom infrastrukturom, te je stavljena u jednaku poziciju s potencijalnim novim upraviteljima željezničke infrastrukture. Ovakvim prijedlogom ne štite se nacionalnim interesi i dolazi u pitanje započeta investicija u željezničku infrastrukturu, ovo su konkretne stvari, a vi me demantirajte da u budućnosti nije moguće privatizirati željezničku infrastrukturu, znači ne HŽ infrastrukturu. Ja smatram da ovim zakonima i sličnim zakonima koji, a ovaj zakon je ustvari 80% u redu i on je usklađen sa europskim regulativom i tu apsolutno u SDP-u nemamo ništa protiv, tom 80% dijela, ali u ovom dijelu apsolutno imamo ogradu, moje mišljenje je da u ovom zakonu naša željeznička infrastruktura neće biti bolja. Jasno je i vama, biti će bolja ako ćemo više ulagati u tu infrastrukturu, u bolje pruge, prije svega nove pruge, a onda rekonstruirati stare pruge. Mi danas imamo pruge u kojem vlakovi voze 40na sat. Ja sam danas došao prigradskim vlakom, vlakom koji vozi 40 na sat, to je jedan suvremeni vlak, koji može voziti mislim da preko 100 km/h, 120km/h, ima wi-fi govori koliko govori koliko idemo na sat i onda većinom tamo na displayu piše 60 na sat a u jednom dijelu 40 na sat. To je problematika, to je problem koji ovdje želim napomenuti, ovim zakonom nećemo dobiti bolju željeznicu, bolje vlakove, zadovoljnije građane, onako kako ste vi u početku govorili, nećemo dobiti, nego samo strategijom, nacionalnom strategijom za boljim HŽ-om. ja ću samo ponoviti, kolega iz Istre je govorio o tome kakav je razvoj infrastrukture u Istri da smo mi donijeli u našem mandatu Nacionalni program razvoja željezničke infrastrukture. U tom programu su i pruge u Istri. Naša nacionalna strategija je bila i projekti su bili i u Istri, samo odgovor na Istriane koji su opravdano ljudi da nemaju adekvatnu željeznicu, apsolutno. Ne kažem da vi to nećete napraviti, ako ćete imati priliku, nadam se da nećete, da netko drugi će imati priliku, ako definitivno željeznička pruga nije u zadovoljavajućem stanju. Ja ću sada reći i pozitivan primjer, evo rekao sam i svima vama da sam danas došao sa željezničkim prigradskim vlakom koji vozi Dugo Selo – Savski Marof, ja stanujem u općini Brdovec i to je stvarno nešto što apsolutno je prednost onog našeg kraja, svjesni su tu svi građani koji putuju na toj relaciji Dugo Selo – Savski Marof, to su jedni suvremeni vlakovi, stvarno doista moderni sa wi-fi, velim rekao sam sa brzinom, mogućom brzinom preko 120km na sat. I ja bih želio kada bi svi gradovi, veći gradovi u Hrvatskoj imali takav prigradski vlak. U planu je i rekonstrukcija te željezničke pruge. Nadam se da će to biti ove godine jer se govori već evo u zadnje dvije godine mi mi govore mjerodavni iz HŽ infrastrukture da će biti, ništa od toga. Ali evo, ja vjerujem da će biti, da će ta pruga biti, ustvari ona i je, ja vjerujem i rentabilna, možda i jedina pruga u Hrvatskoj rentabilna jer svakodnevno svi oni koji gravitiraju prema Zagrebu na ovom potezu sjever-jug i od slovenske granice do Dugog Sela voze se svakodnevno sa tom prigradskom željeznicom. I to je stvarno za svaku pohvalu. Ne znam koliko vas zna da imamo tako nešto u Hrvatskoj. Ja putujem nešto po Europi, vjerujte mi ovaj naš vlak ničim ne zaostaje za najmodernijim vlakovima u Europi. Ali to je samo jedna, jedna linija Dugo Selo – Savski Marof. I sad govorimo o tome da je prema toj liniji Savski Marof – Dugo Selo gravitira jedan veliki dio Zagrebačke županije, jedan veliki dio zagorske županije i jasno veliki dio grada Zagreba, to su oni prigradski dijelovi. I zašto mi danas nemamo integrirani prijevoz grada Zagreba, Zagrebačke županije i zagorske županije? Evo to je moje pitanje. A 2007. godine se pokrenuo taj projekt. 2007. godine, ja sam postao načelnik 2009. godine onda su već bili na veliko razgovori. Samo što nije gotovo, integrirani prijevoz grada Zagreba, Zagrebačke županije i Zagorske županije u kojem je trebalo autobusima voziti, znači na stanice prigradskih vlakova, ljude iz Zagorja, iz Zagrebačke županije, okolice Dugog Sela, Vrbovca i to je sve bilo u završnoj fazi prije 10 godina. Platilo se desetke milijuna kuna tu studiju, radili su Česi koliko ja znam, danas od toga još uvijek ništa. Kome je u cilju da 10 godina ili 12 godina se ne događa ništa. Ja bih rekao prije svega gradu Zagrebu, gradonačelniku Bandiću koji radi ne znam, neću uopće spominjati kaj radi, možda nekome odgovara što radi žičaru ili što radi neke druge stvari. Ali 10 godina se nije učinilo ništa vezano uz integrirani prijevoz Zagreba i Zagrebačke i Zagorske županije. Tko je tome kriv? Nekog treba prozvati. Ali i vi u ministarstvu trebate postaviti otvoreno pitanje zašto to gradonačelnik Bandić ne želi. Koliko ja znam a možda i krivo znam to žele i župan Zagrebačke županije i župan Zagorske županije, koliko ja znam. Ali evo u ovoj našoj državi jedan gradonačelnik može sve blokirati. To je koalicijski partner vaš, vaše Vlade. Ajmo postaviti to pitanje zašto je grad Zagreb svakodnevno zagušen sa tisućama automobila koji idu u centar grada a mogli bi ići prigradskom željeznicom, integriranim prijevozom za koje su plaćeni deseci milijuna kuna studija a dan danas ništa, od 2007. godine a sigurno znam od 2009. otkada i ja sudjelujem u tome. To su neke stvari koje jednostavno evo ovaj zakon neće popraviti, ovaj zakon to neće popraviti. Europska regulativa nam neće donijeti bolji željeznički prijevoz, Europska regulativa nam neće nacrtati i dati studije za kandidiranja za europske projekte, mi sami se moramo pokrenuti a nikakav zakon, možemo ga pisati koliko god hoćemo, koliko stranica ima možemo još toliko stranica imati. ja kažem i postigne primjere ali kažem ono što ustvari nije dobro i ne valja. je pitanje državnoj tajnici gdje su studije na bazi kojih se ide u nizinsku prugu za Rijeku, gdje su te studije, tko će upravljati tom prugom? Jedno pitanje. Drugo pitanje, tko će koncesionaru ili vanjskom upravitelju infrastrukture kontrolirati politiku pristojbi za tu infrastrukturu. A znamo da moguće je da netko drugi dobije upravljanje infrastrukturom. To je preozbiljno pitanje koje treba riješiti i prije samog ovog zakona. Još jedno moje lokalno pitanje ili malo šire od lokalnog pitanja. Inicijativa nekoliko jedinica lokalne samouprave Zagrebačke županije i Zagorske županije ali i uz podršku župana sa one strane Sutle, sa Slovenske strane je pokrenulo inicijativu za obnovu Kumrovečke pruge. Kumrovečka pruga je značajna ili trebala bi biti značajna i za sve gospodarske subjekte, dijelom Zagrebačke županije i Zagorske županije. Bili smo u Ministarstvu prometa, lijepo smo primljeni kod državnog tajnika gospodina Mihotića i razgovarali i razgovarali o tome da se ta pruga obnovi. Za obnovu te pruge ne treba stotine milijuna kuna. Jedan dio već ima u pripremi, može se odmah aktivirati ali sa tom inicijativom nismo došli daleko osim obećanja. Moja je bila inicijativa, razgovarao sam sa županom jednim i drugim i sa direktorima iz HŽ Infrastrukture, evo molim pomoć da se konačne pokrene ta inicijativa za revitalizaciju pruge prema Kumrovcu i prema Sloveniji i zbog gospodarstva, zbog svih onih ljudi koji žive uz tu prugu, zagorskih općina do Kumrovca, ali i zbog turizma jer ta pruga je veza sa slovenskim dijelom Atomskih toplica i to jedan pravac koji bi trebalo apsolutno pokrenuti. Evo, molim vas za konkretno za ovu inicijativu da podržite da konačno sjednemo, da si zadamo neke vremenske termine u kojem ćemo pokrenuti tu inicijativu i daj Bože što prije revitalizirati prugu od Harmice do Kumrovca. Na tom potezu ima nekoliko malih općina koje uopće nemaju nikakav prijevoz. Nikakav. Evo konkretno zagorska sela, ja sam se začudio kolegici koja mi se žalila, nema nikakav, nikakav prijevoz. To je jedna mala općinica, nema autobusa, a željeznička pruga nije u funkciji. Evo, molim za pomoć u ime svih načelnika i gradonačelnika Klanjca da nam pomognete u revitalizaciji pruge prema Kumrovcu i zbog gospodarskih razloga i zbog turističkih razloga. I još jedno pitanje, da li će biti na snazi, a ovo pitam za sve jedinice lokalne samouprave u Hrvatskoj koji imaju problema sa javnim prijevozom, da li će biti na snazi u 2019. godini Ugovor o javnim uslugama koji je nužan da bi imali autobusni prijevoz, sad jesmo na željeznici, ali i to se odnosi na željeznicu, da bi bio adekvatan prijevoz, javni prijevoz u svim jedinicama lokalne samouprave, a znamo da su ti ugovori o javnom prijevozu, krajnji rok bi trebao biti kraj 2019. g. Godinama se već radi na tome i obećava da se kreće s tim. Da li ćemo konačno krenuti sa tim ugovorima o javnim uslugama kako bi svaki hrvatski građanin mogao po normalnim okolnostima, u nekom normalnom vremenu i tempu doći do svog odredišta jer današnja situacija u javnom prijevozu u Hrvatskoj je, ja bih rekao katastrofalna. A sve je to vezano, velim, uz ovo ministarstvo, ja cijenim sve ono što činite, za ono što se pokrenulo inicijativa, evo, velim, obnova i dio pruge prema Zaboku, Križevci, sve su to dobre inicijative, međutim sve to je nedovoljno, nedovoljan tempo da bi u nekom dotičnom vremenu omogućili našim građanima minimum, minimum u toj komunikaciji. To je osnov. Ako putujemo svi skupa, malo putujemo po Europi pa znamo u stvari, koliko je željeznički prijevoz prihvatljiv, dobar kod njih, a kod nas izuzetno, izuzetno loš. Preći do Zadra, koliko je, dužina je oko 300 km. Je li znate koliko traje put željeznicom do Zadra? Puno puno duže nego autobusom. Željeznica je jednostavnija, trebalo bi biti brža, jeftinija, ekološki prihvatljivija. To su problemu, koliko traje put do Splita? Koliko traje put do Splita? Ja sam bio u Bruxellesu pa onda razgovaramo, ajmo skoknut do Pariza. Skoknemo do Pariza za 1 sat. Željezničkom prugom, odnosno vlakom koji vozi 300 km/h. 300 km/h, to je cca. 300 km, ajmo skoknut do Pariza, a mi ne možemo skoknut do Zadra. Niti to Splita, ili Evo. To mi je želja da imamo takvu željeznicu i da naši građani imaju jednu modernu i prihvatljivu komunikaciju. Hvala lijepo. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala i vama. Sada će g. Željko Lenart govoriti u ime Kluba zastupnika HSS-a Izvolite. Poštovana državna tajnice sa suradnicima, kolegice i kolege. Pa s obzirom da je državna tajnica dobro obrazložila i odgovarala rijetko iskreno na postavljene replike, ja bih volio ipak da je ovdje danas bio ili da je došao ministar, g. Butković, ali on je očito preumoran od kineskih obećanja tako da nije mogao danas doći. Danas neću raspravu počet sa vicom, nego ću je završit sa vicom jer ovo je poprilično i ozbiljna tema. Ovaj prijedlog Zakona o željeznicama, ovog zakona je u samom pojašnjenju zašto se donosi zakon. Da bi se hrvatska pravna regulativa uskladila s pravnom stečenom EU. Ja bi bio daleko sretniji kada bi se hrvatski željeznički standardi usklađivali s tehničkom stečevinom željeznica u EU, evo danas su već mnogi govorili o stanju željeznica u Hrvatskoj i u uniji. Evo kolega je prije pričao da je skoknuo do Pariza, ja sam imao jednom prilikom skoknuti od Madrida do Barcelone, sa vlakom koji je išao 308 km/h. To je bilo negdje 2011. Nažalost, kod nas su prosjeci 30, 40 km/h, prije 30 godina dok sam studirao, od Kutine do Zagreba sam se vozio brzim vlakom 53 minute, danas on vozi po dnevnom redu sat i 27 minuta, a nedavno sam putovao čak 2 h tih tih nekih 80 km, što je porazno za Hrvatske željeznice jer, kao što kaže se i prosječni biciklisti su brži od hrvatskih željeznica. Kao što je državna tajnica rekla da je 2005. godine donesen katastrofalni nacionalni plan održavanja i gradnje hrvatskih željeznica, neki su ovdje negodovali, jasno mi je da su neki negodovali jer tada HDZ bio na vlasti, ali smo i svjedoci da tadašnje Hrvatske željeznice su se rasparčale u nekoliko društava, kao HŽ Infrastruktura, HŽ Putnički prijevoz, HŽ Cargo, itd. sve to dijeljenje je očito bilo usmjereno prema privatizaciji HŽ-a a ne prema unaprijeđenju, jer smo svjedoci da u svih tih godina su hrvatske željeznice toliko propale u stanju infrastrukture, u stanju pružanja usluga da je to u to vrijeme bilo nezamislivo da će se tako dogoditi. Jednom prilikom sam hodao po pruzi od Kutine prema Zagrebu, vjerujte mi da postoje šarafi koji držati prugu, koje možete rukom izvaditi koliko su ti drveni pragovi truli i normalno da se ne mogu postizati veće brzine. Ono što je još tragično na hrvatskim željeznicama da mi danas imamo 1500 i nešto pružnih prijelaza, da je prošle godine poginula 21 osoba od naleta vlaka na pružnim prijelazima što je 8 više nego godinu prije, da imamo nekih 30 pružnih prijelaza kojima se kvarovi dešavaju na tjednoj razini i za neke su ti kvarovi i neobjašnjivi. Ne znam zašto danas takva tehnička stvar bude neobjašnjiva kao da je spiritualno. Nažalost, naše željeznice koje su u dužini negdje otprilike 2600 km mreže, imamo 90% jednokoločne pruge od čega je samo 36% elektrificirano, gotovo 55% mreže odnosi se na željezničke linije važne za međunarodni promet a na samo 5,4% pruga postiže se brzina između 140 i 160 km/h. Na 17% postiže se maksimalna brzina iznad 100 km/h a 37% brzina ispod 60 km/h. Ja Ja mislim da na Divljem zapadu tamo u 19. st. su vlakovi otprilike vozili na tim brzinama kada se moglo znači na dobrom konju stić vlak i opljačkat ga. Današnja infrastruktura ima 545 kolodvora i stajališta, dnevno prometuje oko 630 putničkih i otprilike 115 teretnih vlakova. Mi danas nakon što je 2013. odobrena liberalizacija korištenja infrastrukture, imamo 7 operatera koji voze na hrvatskim prugama i upitno je da li se dovoljno i kvalitetno provjerava stanje podvozja tih lokomotiva koje vuku vlakove na hrvatskim prugama, a nisu u vlasništvu Hrvatskih željeznica. Hrvatske željeznice su trebale iskoristiti daleko više sredstava iz projekata EU-a, problem je taj što su naši tj. hrvatski projekti nepripremljeni, kao što je rekao g. Aurelio Cecilio, voditelj odjela za Bugarsku, Hrvatsku i Sloveniju, vrlo jasno je poručio RH da ne traži novac koji ne može potrošiti odnosno da poboljša kapacitete pripreme projekata i da onda tek tražimo novac od EU-a. Dokaz tome je da vrijeme kada su se povlačila sredstva iz IPA projekata, Hrvatska je tražila za izradu projektne dokumentacije i građevinske dozvole za prugu na relaciji Zagreb-Rijeka, rok je bio 3,5 g., radi radi se o tome o nekih 9 milijuna kuna od čega je 85% tog troška trebalo ići iz sredstava EU-a a 15 iz nacionalnih sredstava, danas 3 g. nakon isteka roka još uvijek taj projekat nije završen i Hrvatskoj prijeti da će morati vratiti u proračun EU-a negdje oko 3 milijuna eura. Evo toliko o kvalitetnom povlačenju sredstava iz fondova EU-a. Tko u ovom svemu pati najviše, pate građani RH, pati gospodarstvo RH jer kao što je u Europi željeznica stup svega prometa, tako bi trebala biti i u Hrvatskoj. Ovim zakonom se olakšava privatizacija, dobivanje koncesija za izgradnju određenih dionica, privatizacija i liberalizacija prometa na hrvatskim prugama. Mi olako prepuštamo to sve u uglavnom strane ruke i onda će neki reć to tako mora biti jer tako želi EU no međutim Njemačka je 1994. g. liberalizirala svoj željeznički promet i danas kaže da Deutsche Ban je otprilike 99% taj koji koristi infrastrukturu i koji, znači državna tvrtka je zadržala u njemačkim rukama na neki način monopol da su željeznice njima na raspolaganju i da oni mogu uvjetovati što će se na koji način raditi. Mi ćemo to prepustiti očito nekome, evo Kina kaže je zainteresirana već otprilike 9 g. za luku Rijeka i za modernizaciju pruge Zagreb-Rijeka, 9 g. obećanja, pa vjerovatno su i neki dan su bila silna obećanja, zato je i ministar umoran od toga, nažalost od toga svega neće biti ništa. Hrvatske pruge su katastrofa, na njima ginu ljudi, gospodarstvo od njih ima jako malo koristi i na kraju krajeva razvoj RH je taoc ovakve loše politike prema hrvatskim željeznicama koje su trebale ostati kao takve i kao takve se razvijati. A današnji vic je da jedna gospodin nesretnik koji živi u Hrvatskoj, dosta mu je bilo kopanja po kontejnerima, gladi, hladnoće, odlučio da sam prekine svoj život i način na koji je to htio napravit da ode na najbližu prugu i da čeka vlak HŽ-a da ga pregazi. Nakon nekoliko dana su pronašli njegovo tijelo i obdukcijom su utvrdili da je taj nesretnik hrvatski, nažalost, umro od dosade, čekajući vlak HŽ-a da ga pregazi. Hvala. Dobro, sada ćemo, došlo je vrijeme za popularne stanke ili prijave za iznošenje stajališta u ime kluba zastupnika i nezavisnih zastupnika.

Dobro, idemo dalje sa klubovima. Ispred kluba Živog Zida i SNAGA-e govorit će g. Goran Aleksić. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovana državna tajnice Brnjac, sa suradnicama, suradnicima, uvažene kolegice i kolege. pred nama je rasprava o Zakonu o željeznici, prijedlogu toga Zakona. To je Zakon koji je dobar, nema tu nekog specijalnog prigovora. To je Zakon koji daje okvire, to nije Zakon koji nama određuje strategiju, strategiju određujemo mi, ovaj Zakon daje samo okvire i na te okvire ja osobno nemam nikakve prigovore. On nam stvarno daje dobre mogućnosti da naše željeznice budu kao njemačke željeznice, zašto da ne? Ali, mi se nismo ugledali na njemačke željeznice, nažalost. Proizašli smo iz Austro-Ugarske gdje vlada nekakav njemački princip, ali mi se nismo ugledali na njemačke željeznice i to je naš problem. Mi smo se nakon što smo postali neovisna Republika, izgubili, mi nismo shvatili da ŽTP Zagreb, više nije ŽTP Zagreb, nego je to neovisna i suverena željeznička uprava. Mi to nismo shvatili na vrijeme i zbog toga što na početku to nismo shvatili na vrijeme, mi dalje imamo posljedice toga neshvaćanja i posljedice tog jednog krivog pristupa željeznicama. Nama su trebale godine i godine da mi shvatimo da smo mi gazde naših željeznica i zbog toga danas naši kapaciteti su daleko od onoga što bi trebalo biti optimalno, daleko, daleko ispod toga. Konstantno stagniramo od naše neovisnosti, umjesto da napredujemo, mi stagniramo. Dakle, brzine koje su bile prije rata, omogućavale su uistinu brzi prijevoz od točke A do točke B. Danas, jedan vlak koji je vozio npr. između Zagreba i Kutine, jedan najbrži vlak, to je bio poslovni vlak u to vrijeme, zvao se Sava express, njemu je trebalo nekih 45 min. da dođe od Kutine do Zagreba, od Zagreba do Kutine. Danas najbržem vlaku koji vozi na toj relaciji treba, mislim, 1 h i 25. min. i to ako sve bude u redu, a rijetko kad je sve u redu. Zašto mi nemamo željeznicu kakvu bismo trebali imati? Zašto naša željeznica nije još bolja nego što je bila za vrijeme bivše države? Pa kao prvo, potrebno je uložiti novac. Konstantno je potrebno ulagati novac. Kao drugo, potrebno je da na željeznici rade kvalitetni ljudi, budući da je željeznica javno dobro, ti ljudi bi trebali brinuti o tom javnom dobru i svoj privatni interes staviti u drugi plan. Je li to tako? Ja tvrdim da nije tako. Novi koji dolaze u javni sektor, dolaze zbog svog privatnog interesa i ne razmišljaju da je na prvom mjestu javni interes. Problem koji se pojavio dodatno, pojavio se 2005. godine. 2005. godine HŽ su podijeljene, podijeljene podijeljene su na 5 poduzeća, jedno poduzeće koje upravlja sa 4 ostala poduzeća u obliku holdinga i taj holding je HŽ Holding upravljao Infrastrukturom, Putničkim prijevozom, Cargom i Vučom vlakova, taj Holding se konstantno nazivao korporacijom, a to korporacija nije bila. U čemu je razlika između korporacije i holdinga? Kod holdinga imamo jedno društvo koje je imao u vlasništvu ostala društva, kod korporacije imamo zajedničko upravljanje i mi nismo shvatili tada kada smo podijelili željeznice da mi nemamo korporaciju nego ju zvali korporacijom. I meni je to stalno bilo čudno, ali jednostavno se nismo snalazili. Što se dogodilo nakon te podijele? Umjesto da smanjimo troškove, mi smo u globalu troškove povećali. Zašto? Zato jer smo imali umjesto jedne uprave, 5 uprava. Umjesto jedne službe imali smo 5 službi. I sve se to, znači, namnožilo i time su povećane i plaće menadžera. Povećani su iznosi za menadžere. A ti menadžeri u velikom broju nisu shvatili da su oni odgovorni za to što rade, nego su se ponašali kao i prije dok je to bilo društvo u kojem nije bilo menadžera, u kojem je sve bilo prepušteno, na neki način upravljanju državi jer kada se društva podijele na takav način kao što su podijeljene HŽ, onda ti novi menadžeri bi trebali shvatiti da su oni sad, na neki način odgovorni, ne na neki način nego trebali bi biti odgovorni menadžeri u privatnom sektoru, na potpuno jednak način. Međutim, u državnom sektoru to tako nije organizirano. U državnom sektoru, nažalost, ne odgovara se na propuste. Što se dogodilo? Potrebno je bilo više novca za iste potrebe, a istodobno su se događale manje brzine na prugama. Sljedeća stvar koja je karakteristika željeznica bila i prije, ali u nešto manjoj mjeri nego sada jest političko zapošljavanje. cijeli kompletni državni javni sektor, željeznice su dio tog državnog i javnog sektora, politika masovno zapošljava svoje zaslužnike na određena radna mjesta i tako im omogućuje da imaju dobru egzistenciju u svojim životima. Takav način upravlja državnim i javnim sektorom, pa tako i željeznicama mora se prekinuti. Dokle god će to trajati, naše željeznice neće biti kao njemačke željeznice, a stalno ću upozoravati na to da se moramo ugledati upravo na njemačke željeznice. Njemačke željeznice i dalje imaju korporativni način upravljanja željeznicama. I dalje imaju zajednički infrastrukturu i prijevoznike i nikakvih problema s time nema. Zakon o željeznici omogućuje upravo u onom svom dijelu koji govori o načinu organizacije upravitelja i prijevoznika, da to može biti vertikalno integrirano društvo, a to je u biti korporacija. I ja bih volio da mi nismo mijenjali kod podjele željeznica način upravljanja, nego smo trebali tada samo financijski razdvojiti te određene sektore, prijevoznik je trebao imati svoje financije posebno, željeznički prijevoznik za putnički prijevoz svoje, Cargo svoje, Vuča vlakova svoje i Infrastruktura svoje financije i to je bilo ono što je bitno na temelju direktiva EU učiniti. To je trebalo učiniti. To se moralo učiniti. A nije se moralo formirati posebne pravne osobe, sve je to mogla biti jedna pravna osoba. Nažalost, nije se krenulo tim smjerom. Sljedeća stvar koja se događa, svakom promjenom vlasti, mijenja se uprava. Moje mišljenje je da uprava koja će kvalitetno obavljati određeni posao, morao opstati od 10-15 godina najmanje. Ne možemo stalno mijenjati uprave, time se mijenja politike, mijenja se strategija, bila bi druga stvar da mi neku strategiju koju formiramo i o kojoj odlučimo da će biti takva i takva, da ju onda sljedeća uprava nasljeđuje. Ma ne, mi jednostavno promjenom političke vlasti mijenjamo upravo zato jer nova politička vlast mijenja strategiju i to nije dobro. I opet, to ne znači, ako stavimo sad jednu upravu, da ju nećemo promijeniti za pola godine. Ne, uprava koju postavimo trebala bi biti nadzirana maksimalno jer država je vlasnik, naravno, još uvijek kod nas iako postoje operateri koji su izvan države, ali to je manji dio. Država mora obavljati strogi kontrolni nadzor onoga što je zacrtala da treba napraviti sa željezničkim sustavom i onda ukoliko uprava ne izvršava svoje zadatke, smijeniti je za pola godine, ako treba, nema problema. Ali kad jedna uprava pokaže da dobro radi, onda ju treba zadržati što dulje jer jednostavno pogledajte fizičku osobu koja obavlja neki posao, pa treba vremena da se ušalta i da to profunkcionira na pravi način. Ako je netko vrijedan, ako je marljiv, ako je moralan, a takva bi trebala biti svaka uprava koja se pojavljuje u državnom i javnom sektoru, onda rezultati moraju na kraju doći do izražaja. Bilo je dosta promašaja, spomenut ću neke promašaje koji su možda sitni, možda nisu sitni ali to su promašaji u željezničkom sustavu kojima sam ja bio svjedok. Ja ne znam dal' je ikad itko odgovarao za te promašaje. To nisu baš uvijek promašaji koji su vezani za sam prijevoz ili za infrastrukturu ali su promašaji u tom sustavu koji muzu novce i za koje nitko nije odgovarao, ja mislim da nije. Pa ću spomenuti jedan slučaj prije možda 10 g. u putničkom prijevozu sjetili su se, pametno su se sjetili, da bi trebalo uvesti način prodavanja karata u vlakovima koji je putem određenih automata dobro organiziran. I kupljeni su ti automati za prodaju karata koji bi kondukteri nosili na ramenu i prodavali putnicima karte bez ispisivanja rukom onih određenih bjelica i sličnih karata koje su kondukteri ručno ispisivali ukoliko putnik nema prijevoznu ispravu u vlaku. I što se dogodilo? Ne znam koliko je milijuna za to potrošeno ali kupljeni su uređaji koji nisu bili funkcionalni i nisu se mogli koristiti. Evo to je jedan promašaj. Drugi promašaj koji možda je još i veći promašaj, u upravnoj zgradi u Mihanovićevoj, porazbijali su zidove, proveli su određene kanale, cijevi, stavili određene uređaje z uvođenje centralne klime, centralno klimatiziranje, znači centralno hlađenje i centralno grijanje. I kad su porušili zidove, kad su ugradili sve te uređaju, utvrđeno je da to više ne može funkcionirati jer je falio neki glavni dio kojeg više nije bilo za kupiti. I tu su potrošni milijuni, ne znam je li itko ikad za to odgovarao a sjećam se da je čak kad su radili taj dio, te uređaju kad su ugrađivali u zgradu onda postoje u zgradi lukovi i ti lukovi ustvari nisu bezveze tamo. Baš su lukovi zbog toga jer lukovi drže strop. I oni su te lukove razbijali zato jer nisu mogli provesti bez razbijanja lukova te uređaje. I što se dogodilo? Strop je na jednom mjestu pao. Na sreću nitko nije prolazio ispod tog djela tada kad je pao taj strop a da je prolazio, nekoga bi ubilo jednostavno. Evo to je još jedan promašaj. Slijedeći promašaj koji je vezan za putnički prijevoz su nagibni vlakovi. Ja ne znam koliko nagibnih vlakova, sjećate se toga, vjerojatno sada vozi trenutno prugama na hrvatskim željeznicama ali ti nagibni vlakovi su totalno promašaj, htjelo se povećati brzinu na pruzi na način da se uvedu nekakvi vlakovi koji onda zbog svoje nagibne tehnike mogu voziti brže nego klasični vlakovi. Ti vlakovi su kao prvo užasno neudobni, uvedeni su da voze na pruzi Zagreb-Split. Slučajući ljude koji se voze tim vlakovima, svi su nezadovoljni tim vlakom, ja osobno sam se vozio isto, prvi put kad sam se vozio, odmah sam rekao pa to je obična škatuljica, to nije dobro. Umjesto toga trebalo je maksimalno ulagati u infrastrukturu, infrastrukturu dovesti u projektirano stanje i koliko se brzo može voziti, može, ali da voze tom prugom normalno udobni vlakovi jer upravo željeznička pruga je nešto što omogućuje udobnost, slobodu čovjeku i ja osobno željezničar jesam ali ne samo zbog toga, najviše se volim voziti vlakom baš zbog te jedne udobnosti i slobode koju čovjek ima putem. Niti jedno drugo prijevozno sredstvo ne pruža takvu slobodu kao što pruža vlak i moram reći pri kraju ovog izlaganja, da je željeznica u svakoj zemlji ogledalo države. Naša željeznica, naša infrastruktura, naši vlakovi, sve je to ogledalo naše države. Imamo s jedne strane odlične ove prigradske vlakove koji mogu voziti čini mi se do 160 na sat ili 120, ne znam, oni su stvarno dobri ali voze prugom koja dopušta brzinu 60 km/h. I takva je naša država, s jedne strane imate nešto super, sjajno a s druge strane imate nešto što onemogućuje da to što je sjajno, stvarno zasjaji. I zbog toga je potrebna jedna dugoročna strategija da se hrvatske željeznice dovedu u red i da se dovedu ajmo reći barem na 50% nivoa njemačkih željeznica. Hvala. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala lijepa. Sada je na redu g. Ivica Mišić ispred Kluba zastupnika Strane rada i solidarnosti i nezavisnih zastupnika.

kolege i kolegice. Klub rada i solidarnosti pozdravlja ovaj zakon, donošen po nekim uredbama EU, naravno da je to jedan put koji vodi u jedno sređenje zakona, sređenje nekakvih pravila koji možemo i sada reći da i naša nisu toliko loša ali gledajući šta bi trebalo biti i kako primijeniti taj zakon, to je pitanje. Pitanje naše infrastrukture željezničke, kako izgledaju naše željeznice, kako mi možemo to sve postaviti, kako možemo informirati naše građane koji putuju željeznicama, to sve otprilike nije problem koliko je problem infrastruktura ustvari željezničke pruga, naši vlakovi koji voze svaki dan. Što me je potaklo da razgovaram na temu željeznica je pošto sam koristim željeznice i koristio sam ih već 20 g., najčešće za Zagreb iz Slavonije, gdje živim i doživio sam jako, jako puno neugodnosti u tim vlakovima, u tim željeznicama. Pitam se što se to radilo ovih 20, 25 g. da stvarno nismo napravili ama baš ništa u pitanju poboljšanja željezničke pruge, da li je toliki .../Govornik se ne razumije./... dopušten u ovoj državi, da li ovaj narod može toliko trpjeti a posebno moj slavonski narod odakle ja dolazim, koji je osuđen da 4 sata putuje iz Vinkovaca do Zagreba, u vlakovima koji nemaju klimu, u vlakovima koji nemaju grijanje koji sam doživio, u vlakovima gdje morate presjedat pa su vas autobusi vozili između određenih dionica što mogu pozdravit ali …/nerazumljivo/… kad sam sam bio bila su 2 autobusa čitav vlak. Onda možete misliti 100 ljudi, 200 ljudi u 2 autobusa, ali evo to su propusti koji i danas vidimo, ništa se posebno nije promijenilo, mislim da smo što se tiče željeznica najveći promašaj napravili u ovih 25 godina, najveći promašaj. Pitam se i moje kolege, evo nema ih, Slavonce do sada saborske zastupnike da li su to pokušali i braniti prije 15 godina, 20 godina, da li su se borili za Slavoniju međutim Slavonija je gledajući toga i željeznica i svega drugoga upropaštena. Jedan student koji studira u Zagrebu, treba mu 4 sata petkom da dođe kući, pa onda vlakovi kasne, pa presjedaju, pa pokvareni, pa ne griju, pa ne hlade i onda možete misliti čime se putnici, kako doživljavaju taj put. Naravno kolege su rekle da je to ugodno i lijepo i ja volim sjesti u vlak jer si bezbrižan, uzmete novine i čitate, uživate na neki način ako je to sve u redu, pa neka je to i 4 sata da je sve u redu, međutim to nije tako, to nije tako. Nekada se iz Vinkovaca dolazilo za 2,5 sata to su kolege već i spominjale imali smo brze ekspres vlakove, danas kad vi sjedite vi odavde do Kutine idete sat i pol vremena, sramotno, sramotno da od Zagreba do Kutine sat i pol vremena gdje je trebalo napraviti brzu prugu do Kutine, a od Broda do Vinkovaca imate brzu ili do granice dolje sa Srbijom, pitamo se tko tamo ide, nitko. Pa odavde najčešće idu studenti, učenici, radnici, svi idu dolje, zašto to ne rade, ja bi postavio pitanje zašto se to ne radi, to je najveći javašluk ja bi reko u Hrvatskoj državi, imali smo menadžere željezničke koji su ljudi dobivali po 400.000 pred mirovinu, ili 200 ili su dobili menadžerske ugovore, uzeli su 400.000 otišli su opet u državnu tvrtku radi i danas rade. Nitko nije postavio pitanje kakvo je to? Ja postavljam ovdje pitanje odgovornosti, tko zašto odgovara? Imamo potpisane ugovore, gdje se ne izvode, imamo evo pruga Koprivnica – Zagreb, pitamo koliko ona kasni, da li će kasniti, vjerujem da hoće ako to ne završi se tko to plaća, pa mi država. Da li te tvrtke imaju odgovornost, to je pitanje, nažalost u našoj državni nema, nije bilo do sada odgovornosti ja se nadam da ova Vlada nije kriva za ovo sve što se desilo i nadam se da će biti odgovornosti. Da li vam je poznato za vrijeme Austrougarske, Austrougarska je pravila 200 km pruge za 9 mjeseci, Brod – Zenica, gdje niste imali ni strojeve, gdje niste imali ni puteve, napravili za 9 mjeseci. Prosto je za nevjerovat da mi ne možemo napravit 100 km pruge za godinu dana, to je prosto za nevjerovat. Ja slušam ovdje kolege i Prelca i neke iz Varaždina i okolo, oni se trude da dođu što prije, naravno ja im čestitam, a ja postavljam pitanje svima pa dajte gospodo spustite, daje mu do Slavonije doći, obećano jeste da li će to napraviti to ću vidjeti i pratit ću se. Naravno, obećano ja ću vjerovati da hoće za 2, 3 godine biti spojeno, međutim ako radimo kao što smo do sada radili mislim da nećemo ništa napraviti. Išao sam za Split, sa ovim nagibnim vlakom koji su nahvalili, sjedio sam unutra, u 7 sati krenuo u pola 3 sam došao u Split, to je toliko škripalo da sam pitao konduktera hoće li se ovo raspast, pa kaže neće budite bez brige. To je sramota kakav je taj vlak, sramota. Za najdalje destinacije mi imamo takve vlakove, pa da su do Vinkovaca, a ovdje imamo nove jel međugradskim prijevozima imamo lijepe nove vlakove, a vi gospodo iz Slavonije koja je upropaštena, zašto, moglo bi se o tome dugo pričati, vi se patite i dalje. Odlazite, kao što odlazimo. Ja s tim do sada nisam zadovoljan. Pružni prijelazi nisu završeni, zašto, održavanje željeznice ima informacija i to ove brze pruge od Broda do srpske granice nemaju elektronike da stave, pokvari se al nemaju elektronike da se rampa može zatvoriti ili dići, jel se skretnica može zatvoriti, da di ko ne nastrada. Il su sve različite pa ne znaju, pa ne znaju u Zagrebu, pa vamo pa tamo, pa di je odgovornost? U svemu mora biti odgovornosti, novce EU daje, mi ga trebamo samo iskoristiti, al moramo kad uzmemo taj novac mi moramo biti odgovorni da to napravimo što su oni uzeli, bojim se da neće, bojim se da neće. Zašto? Pa zato jer smo mi takav narod, niko dosad nije odgovarao pa neću valda ni ja danas, to više nisu milioni to ti je stotine miliona, bacili smo ih u Uljanik 2,5 milijarde, bacit ćemo 5, za čega, za nečiju neodgovornost, netko treba odgovarat za to, kaže nitko nije kontrolirao, zar je to moguće, pa idemo kontrolirati jednog trgovca, jednog ugostitelja da li je dovoljan jedan mali račun od 5 kuna, zatvorimo mu lokal i onda smo mi pravna država, nismo gospodo odavde iz ovog sabora pa dalje mora biti odgovornost. Ovaj narod mora imati saborske zastupnike koji odgovaraju svojim građanima koji im žele dobro, ne. Mi smo tu da sjedimo uzmemo plaću i odemo kući što to mene dalje briga. I mi imamo neke odgovornosti i krivci samo svakako. Pošto i sam radim kao nekakvi poduzetnik vidim koliko se patimo, vidimo kako je teško opstat, a vidim opet kako je lijepo biti u službi države, ali bez odgovornosti. A ovdje ste odgovorni jer imate svoju tvrtku, imate odgovarat pravnoj državi plaćat porez i obaveze, naravno, ako niste podobni, pa vam oprosti porez. Mislim da je to vrijeme završeno, mislim da to vrijeme treba doći kraj, da se s tim prestanemo baviti. Da, iz nekih informacija na željeznicama nema radnika, nema radnika, nemate električara, nemate radnika koji rade, ali natječaji se nisu raspisivali, navodno evo sada jesu i čestitam da će toga biti. Imamo uhljeba koliko hoćete, imamo željezničke prostore gdje napuštamo i idemo u privatne, nitko ne odgovara. Nadam se da će ova Vlada u ovom vremenu, ovu željeznicu dići na neke zdrave noge. Išao sam u Njemačku vlakom, pa sam se vratio, preselio sam se tu u…/Govornik se ne razumije/…Zagrebu navečer u pola deset je bilo otprilike -15, znate što sam doživio? Da je vlak unutra bio zamrznut, istina bilo je grijanje, prozor ne možete zatvorit, pada vam, topi se i pada na sjedište kiša i onda tek vidite kada iz jednog Frankfurta dođete u Zagreb, pa vidite ta stanica je jadna, stara, otvorena, hladna, sjedate u još gori vlak nego što ste, naravno, puno bolji su dovezli i onda se razočarate sami u sebe i u samo ovaj narod. Nadam se da će se prema željeznicama u budućnosti okrenuti jedna druga priča, da nećemo samo ići na ceste, nećemo bacati novce u neke nepotrebne stvari, da ćemo davati tamo gdje ovom narodu, a posebno govorim o Slavoniji, gdje ljudi iseljaju, da mogu i iz Vinkovaca doći za dva i pol sata u Zagreb. Zašto to ne bi ovaj narod mogao doć? Košta vas karta 200,00 kn, 220,00 kn, košta vas cesta ako idete autoputom 1.000,00 kn. Prema tome, ako ostavljamo Slavoniju i želimo joj pomoći, ovo je jedna prilika da u željeznice uložimo i da napravimo. Hvala. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem poštovanom kolegu Mišiću. Prelazimo na slijedeću raspravu u ime kluba nezavisnih zastupnika poštovani kolega Tomislav Žagar, izvolite. Hvala potpredsjedniče HS. Uvažena državna tajnice sa suradnicima, kolegice i kolege, odmah na početku ću reći da će klub Nezavisnih zastupnika podržati ovaj zakonski prijedlog u prvom čitanju. Nadamo se da će se kroz ova dva čitanja i kroz primjedbe o javnoj raspravi koje su iznešene, posebno većina primjedbi što nije ni, nelogično je išlo od onih koji su direktno vezani, kojih se direktno tiče ovaj Zakon, tako su ovdje puno primjedbi HŽ Infrastrukture, nadamo se da ćemo do kraja dogurati sa konačnom verzijom Zakona koja će pomoći HŽ-cama ili HŽ-ci, bolje da tako kažem, da iz ovog stanja o kojem su govorili prethodnici, koje, ja ću ipak reći, nije baš tako crno kako se na prvi pogled čini, da se to stanje popravi. Eto, mi smo, da ne bi ja se pridružio nizu kolega iako bi za to imao osnove da još više naružimo ili pocrnimo situaciju, mogli bi reći neke dobre primjere, pa evo tako je i modernizacija ove pruge u Sv. Ivanu Žabnu, od Gradeca do je, recimo, jedna dobra stvar. Nadamo se da će takvih modernizacija biti sve više i da će HŽ doći na granu koja koja im pripada. Međutim, to nije lak, ni jednostavan proces i posao, ni čak ni ovaj Zakon, on može samo pružiti temelj, ali sigurno nije nešto što će ili ne postoji takav čarobni štapić što bi vrlo brzo HŽ podigao i digao na razinu kakve imaju nekakve razvijene zemlje. Ono što možemo na početku isto reći u raspravi je, pa nema te željeznice u svijetu koja može ili su vrlo rijetke, ja mislim da čak ih nema, možda me mogu ljudi koji su duže u tom poslu razuvjeriti ili drugačije tvrditi, nema te željeznice koja ne treba pomoć države. Država nastupa uvijek tamo gdje nema interesa kapitala jer kad postoji interes poslovni, onda se ne trebamo brinuti, tamo, već će netko preuzeti onaj dio trasu ili onaj prijevoz koji je ekonomski isplativ, međutim, tamo gdje nema isplativosti, tamo mora nastupiti država i s druge strane, mi smo odabrali jedan smjer kojim smo krenuli i kao članica EU i zbog toga ide sad i ovaj još jedna zakonska izmjena. Naravno, ne tiče se samo tzv. četvrtog paketa usklađivanja sa europskim zakonodavstvom, već je malo i prošireno, a vezano je uz ovaj dio koji ću kasnije malo problematizirati u samom zakonskom prijedlogu. Dakle, nemamo tu puno ni izbora, taj četvrti paket je trebalo implementirati u ovaj zakonski prijedlog i u tom smjeru smo i krenuli. Ono što je ključno, što se iz ovog zakonskog prijedloga vidi, a što se upozoravalo i u javnoj raspravi je zapravo uvođenje ili definiranje, bolje da kažem definiranje jel i u dosadašnjem prijedlogu Zakona je to bilo moguće. Definiranje mogućnosti koncesija nad željezničkom infrastrukturom, zapravo upravljanja željezničkom infrastrukturom i to je kroz čl. 8., 9 i 10 definirano u kojem oblicima je moguće takav model upotrijebiti i na koji način se može uspostaviti ponovo vertikalno društvo koje smo napustili, kako je ovdje rečeno više puta 2005.-te godine razdvajanjem poduzeća na 4 dijela, Putnički teretni prijevoz, Vuča vlakova i HŽ Infrastruktura, a sve je bilo pod krovom, krovno društvo Holding, kasnije se ugasilo i krovno društvo Holdinga, a Vuča vlakova se spojila zapravo podijelila između ova dva prijevoznika, putničkog i teretnog prijevoza. Člankom 9. se ponovno sad predlaže da koji su to modeli, na koji način se može ostvariti trgovačko društvo u vertikalno trgovačko društvo bilo da je upravitelj infrastrukture pod kontrolom trgovačkog društva koji istodobno kontrolira jednog ili više željezničkih prijevoznika, koji pružaju usluge željezničkog prijevoza na mreži ili je upravitelj infrastrukture pod kontrolom jednog ili više željezničkog prijevoznika, dakle obrnuta situacija kojim im pruža željezničkog prijevoza na mreži ili jedan ili više željezničkih prijevoznika koji pruža usluge željezničkog prijevoza na mrežu upravitelja infrastrukture pod kontrolom upravitelja infrastrukture. Dakle 3 te varijacije, nije tajna da je državna tajnica u svojim intervjuima kritizirala podjelu 2005. g. i nije tajna da ona zastupa ovu podjelu i mišljenja smo i u klubu a i moje osobno mišljenje da je dobar smjer ako se vrati na ovu početnu poziciju koju smo imali, međutim samo to neće biti dovoljno, samo po sebi jer je bitno kad govorimo o upravljaju infrastrukturom, bitno je definirati jasna pravila kako svako tko će upravljati infrastrukturom o kojem god društvu se radi bilo državno bilo drugom privatnom društvu da poštuje ugovor koji se potpiše a on je definiran ovdje u prijedlogu zakona što je dobro, i prilogom je definiran sadržaj ugovora a i u članku, ne znam točno broj članka sad, definirano je što ugovor mora sadržavati. Ono što nisam vidio u tom članku a i samom prilogu je zapravo bilanca ili vrijednost infrastrukture u trenutku preuzimanja koncesije, možda mi je to promaklo, da, članak je 46. koji definira ugovor o upravljanju željezničkom infrastrukturom i poticajima, dakle i u Prilogu 4 koji je uz ovaj zakon bi trebalo možda jasnije propisati da se utvrdi bilanca vrijednosti infrastrukture u trenutku preuzimanja i na kraju nakon isteka vremena koncesije u kakvom je ona stanju jer znamo općenito i u društvu, evo tu imamo, neke zemlje su to riješile tako da i kad govorimo o bilokojem evo po jedinicama lokalne samouprave da se napravi bilanca prije preuzimanja dužnosti i nakon preuzimanja pa se jasnije vidi, pa je onda ova kampanja za izbor onih koji će voditi jedinice lokalne samouprave, općine, gradove se lakše provodi. Naravno ne možemo ovdje to primijeniti doslovno međutim činjenica je, to je netko spomenuo, da u 28 g. se promijenilo 25 uprava, pazite, 28 g., 25 uprava. Sve i da su htjele nešto raditi, uz takve česte promjene, ne bi bilo rezultata. Ono što nam je cilj a vidimo da ovdje Vlada je zadužena za strategiju, ne znam je li to najbolje rješenje ine znam u kojem kontekstu se ovdje Sabor zapravo spominje ali dobro, neka Vlada donese strategiju na 10 g., mislim da se donosi i nacionalni plan. U EU-u udio željezničkog prijevoza u putničkom prijevozu je 8%, kod nas je 3%. U teretnom prijevozu 28%, kod nas svega 17%. I cilj je EU-a do 2050. da se taj postotak na razini EU-a podigne na 50%, to je iznimno bitno iz više razloga, jedan od razloga je sigurno zaštita okoliša a slijedeći razlog koji se čini u ovom trenutku kad to govorimo pomalo nevjerojatan ali bi o tome trebale razmišljati da željeznice uvijek mogu biti pokretač razvoja, u ovom slučaju do sad su bile samo kočničari ili nešto što se u javnosti s pravom kaže trošio novac a gdje smo stigli kroz subvencije ali željeznice mogu biti pokretač razvoja jednako kao što to može biti brodogradnja, mi ne možemo u ovom društvu imati iluziju da ćemo svi živjeti od turizma i poljoprivrede jer to tako neće bit. Moramo se okrenuti onim granama i onim područjima koja mogu generirati gospodarski rast kroz razvoj industrije jer željeznica uvijek u povijest a to može i danas, generira određeni gospodarski rast. nizinsku prugu o kojoj se puno puta u povijesti govorilo, nizinska pruga prema Rijeci koja luku Rijeka bi stavila automatski da bude konkurentna luci Kopar, u ovom trenutku ona to nije i to je jedan od problema. Evo spomenut ću i prugu koja je, koja je, mislim da ima regionalni karakter, to je pruga Varaždin-Dalj koja prolazi tamo i kroz područje gdje ja živim, u tu prugu se slabo ulaže li gotovo se ne ulaže, a ta pruga bi mogla zaživjeti recimo poticanjem industrijskog prijevoza, industrije preko te pruge pa čak i poljoprivrednih proizvoda ili drugih mineralnih sirovina ali o tome treba razmišljati kad se donosi strategija i ono što nam je promaklo a to je kritika mnogim Vladama prije da neke koridore nisu uvrstili u plan međunarodnih koridora a možda se i moglo. Naravno da je Republika Mađarska tu imala interes da njihov pravac koji ide paralelno praktički svojim pravcem se zanemari. Još ću jednu stvar samo reći a vezano je ovako općenito, u RH vjerojatno mnogi mladi ljudi koji se nikad nisu vozili željeznicom, kao što je netko slikovito rekao, pa trebalo bi možda i u zoološke vrtove dovesti neke životinje poput krave jer mnoga djeca nisu vidjela krave tako mnogi nisu vidjeli željeznice, mi na tome moramo raditi, željeznice moramo razvijati ne samo iz razloga sentimenta ili nečega što bi zakuknjao za prošlim vremenima već kažem i zbog mogućnosti gospodarskog razvoja. Ovaj prijedlog zakona ćemo podržati, evo iskoristit ću ovu priliku i da pohvalim prijedlog zakona, dobar posao ste napravili, ono što vas molim do drugog čitanja, poslušajte malo i ljude iz infrastrukture, dosta su, vidim da su te primjedbe koje su dali vezano za odgovornost i za sve ono što oni navode jer ipak kad se budu susretali na terenu sa konkretnim problemima, ne smije ništa biti u zraku jer se mora znati tko je za što odgovoran. Najljepša vam hvala. Zahvaljujem poštovanom kolegi Žagaru. Prelazimo na pojedinačne rasprave, poštovani kolega Miro Bulj, izvolite. **Bulj, Miro Uvaženi predstavnici ministarstva hrvatske Vlade, kolegice i kolege. Odmah na prvoj stranici kada vidimo ovoga prijedloga odmah

u ovaj zakon, tako da se je umjesto prijedloga moglo staviti i prepisivanje direktive EU, jer to odmah na sljedećoj stranici se i govori kod ocjene stanja i još s onih pitanja koje treba urediti ovim zakonom. Vidite ovo je nešto što je prepisano iz direktive i to je usklađeno s direktivom. Ovdje je gore upravljačka i tehnička znači tržišni stup u 4 željezničkom paktu. Kada govorimo o željeznici, ovdje su kolege spominjale da su bile u drugim državama gdje vlakovi iđu 300 kilometara, zaista bi bilo dobro kada bi ja iz Splita mogao doći za sat vremena sa vlakom već kada smo u EU, međutim, obrnuto je. Pa ću ja početi s jednom pričom, znači u Sinju je bila nekada sinjska arera ili ferat. Ona je ugašena '60. godina početkom, ona je bila brend, ona je vezala Sinj sa Splitom, ona je ugašena i uvijek ima tu težnju, želju, njih sa Sinja, da se vrati ta sinjska arera, ferat. Ona bi ujutro bi žene koje su se bavili poljoprivredom do Splita su išli svojim proizvodima, ljudi su putovali, ali je bila spora, jel, kada je nizbrdo, kada bi došla na …/Govornik doslovno ste mogli izaći dole u Solinu i do Klisa ste mogli ići, pješke brže bi do nje došli gore, i ručati na Klis grlu, nažalost, danas je kada govorimo o 300 km brzina vlakova u Europi, a mi smo u EU, u Hrvatskoj se približavamo ferati koju ja volim i za koju patim da se vrati jednog dana bar kao turistička atrakcija povezivanja Splita i Sinja. Sjećate se Veloga Mista, da je Bačo brzo trčao, došao u Sinj, Splita od arere, od …/Govornik Nažalost, u ovome trenutku, od Splita do Zagreba prije će doći se na malo brži trkač ili osrednji biciklist sa biciklom. To je realnost. Od kada smo ušli u Europu, u EU,

Prema tome, ja smatram da je ovaj zakon u biti mrtvo slovo na papiru, ovdje nemamo nekakav financijski okvir, osim ovih upravljačkih stvari, tehničkih …/Govornik se ne Zato bi bilo dobro da vi i ja uvrstite, ministrice, mogu dati amandman, da se ove stare rere, ferat vrate i da imamo turističku ponudu i da turiste vozamo, jer od Splita do Sinja, iz Splita do Zagreba treba vam, ja mislim, ako ako je sve uredno sada i 12 sati i više. Prema tome, da bude jedna turistička atrakcija, Ministarstvo turizma nek se priključi jer jednostavno vi ne nudite rješenja. I ne samo što ne nudite rješenja, se tiče Hrvatske željeznice, vi ne nudite rješenje ni po pitanju prometa. Da došao je autoput, umjesto da ste se bojali tunela 4 puta trebalo je spojiti Vrgorac, Račve Drvenik, jer moj Sinj koji ima 50 tisuća stanovnika, Cetinjski kraj, brzu cestu za spojiti, a ne da nas ta cesta zaobiđe. To je 50 tisuća stanovnika, tako Drniški kraj, tako cijela Dalmatinska zagora, zbog toga iseljavaju ljudi iz Hercegovine, to je bio pravac koji je vezao i Hercegovinu, doduše to je već otvaralo se 5-6 puta, Branko Bačić, Luka Bebić, Ivo Sanader, sve je to otvarano, trake su, pojelo se, par stada janjaca i ovaca da budemo sada umanjen broj ovaca znate kako to iđe kada su izbori, tako da ovaj put vjerojatno biti ćete deficitarni u ovom ponovnom otvaranju, ali mislim da u ovome okviru zakona, vi, znači nema okvir sredstva. Koliko sredstava imamo iz EU fondova, osim vaše strategije i vremenski kada će se to uložiti, kada će biti izgrađeno, kada će biti provedeno. Mi imamo Istru koja nije spojena sa Hrvatskom uopće. Dobro ovdje kažete u zakonskom okviru, da ćemo moći pristupiti svim zemljama koje imaju željeznicu. Još jednom ponavljam, za vrijeme divljeg zapada, ništa u nas nisu bolje usporedba sada ovaj infrastruktura željeznička. To je realnost. Znam kada idem do Drniša, ponekad kada idem do Splita, to je realnost šta je dobro, kao turistički brend je dobro ostaviti i to promovirati kao turističku destinaciju, toliko sporo ide da vidite cijelu Hrvatsku možete vidjeti doslovno sve. Inače ovo je laž i obmana. Ovo je laž i obmana. Ja ne znam što rade naši u Bruxelles koji su gore kod Junckera, Tuska i prijatelja. Naš premjer je riješio ukrajinsku krizu i rusku na Krimu, a ne možemo riješiti ovaj osobni problem, dok od 10,5 milijardi predviđenih sredstava eura, mi smo povukli 900 milijuna, povukli, ne ugovorili, ugovoriti ćemo. Šta ćemo ugovoriti, hoće li to Juncker i Tusk odrediti da iđe za migrante, za ovo, za ono, to ćemo još vidjeti što će kazati. A 5,5 milijardi eura je Hrvatska uplatila do 2020. 2014. znači 5,5 puta više smo uplatili.

milijuna kuna za 20 godina. A uloženo sa cestom Zadar 2 uloženo 2 milijarde i 200

Znači mi ne štitimo u to i šta napravimo i šta uložimo, bez obzira .../nerazumljivo/... posebna priča, umjesto 200 milijuna, otišlo je na 600 milijuna kn i tako. Znači novca je bilo, ali prometna povezanost tim novcem kojega smo imali, otišlo je tko zna di u koja bojanja tunela i sve 10 puta je poskupila cesta i nije se ulagalo u željeznice, je li tako? Nije se ulagalo. I zato je ostala izolirana i Dalmatinska zagora i naše zaleđe, vrlo bitno, Hercegovina, to je isto naši ljudi koji imamo ustavnu obavezu skrb o tome području i ljudima da ostanu na tome području, tako je i u zaleđu cijelom kud ide autocesta. Samo da se može šta prije zaobići, prije bi ljudi kad su išli starom cestom, turisti barem svratili negdje, sad samo ti krajevi zaobiđeni, zato imamo dvije trećine Hrvatske prazne. Još jednom, vratit se na ovo, rekao sam općenito .../nerazumljivo/... prometu, izražavam nezadovoljstvo od dana od kad smo ušli u EU, svake godine je po je po nekoliko sat sporije doći od Splita do Zagreb. Znači od ulaska u EU do sada, ja ne znam, možda imate vi uvažena tajnice nekakav izračun pa možete li reći, koliko je bilo one godine kad smo ušli u EU vrijeme dolaska od Zagreba do Splita, a koliko je sada? I zamolio vas da ovo javnosti javno kažete kad će se graditi moderna proeuropska, proeuropska, kao što je u Francuskoj kao što je u Španjolskoj, da bude 300 km/h. Pa Pa nije problem doći iz Splita ili ne znam, iz drugih krajeva do Zagreba. I tako smo dali našim građanima jeftiniji prijevoz, našim poduzetnicima jeftiniji prijevoz, postaju konkurentniji, a na ovaj način jednino ovo sad trenutno stanje je za turističke svrhe dobro jer toliko je spor, stvarno je spor da možete vidjeti cijelu Hrvatsku ono idealno, pa evo predlažem vam da našu promovirate za filmsku industriju, za turističku promociju RH i naše vlakove i cijelu infrastrukturu i bit će turisti zaista zadivljeni kakve su naša željeznička stanja. poštovanom kolegi Bulju. Imamo nekoliko replika. Poštovana kolegica Grozdana Perić, izvolite. **Perić, Grozdana (HDZ)** Poštovani potpredsjedniče, poštovani kolega. Pa vi zapravo zaboravljate da ta pruga je unska pruga koja povezuje sjeverozapad Hrvatske sa Jadranom i da na tom potezu zapravo dio koji pripada Hrvatskoj je svega nekih 59, 60 km, ostalo prolaze zapravo kroz BiH što nije nebitno, da bi se uredili svi ti odnosi, da bi se krenulo u obnovu, što bi svi volili jer mi bi željeli isto tako da naša promet se i teretni i putnički što više odvija željeznicom, a isto tako niste pogledali da u nacionalnom programu željezničke infrastrukture od 2016.-2020. lijepo stoji da je preko 17 milijardi kn se predviđa ulaganja i tamo imate pobrojano što sve će se raditi i radi, počevši od Dugog Sela-Križevci, do Novske, do Koprivnice, Karlovca itd., Odgovor poštovani kolega Bulj. **Bulj, Miro (MOST)** Nisam sad čuo koliko ste rekli milijardi da stoji od 2016.-2020., pa puno toga stoji na papiru napisana, mene zanima evo baš predstavnici ministarstva ovdje nama saborskim zastupnicima odgovori koliko je do sada potrošeno tih sredstava, da li su pokrenute, da li je uloženu u tu namjenu koju je napisano, sad je 2019., još 11 mjeseci to je gotovo. Sad je baš bio trenutak i hvala vam lijepo, da vidimo koliko je tih sredstava potrošeno koje ste vi spomenuli, koliko ste rekli, ne znam, .../nerazumljivo/... nisam vas dobro čuo ispričavam se, pa evo, ujedno odmah tajnici, predstavnici ministarstva da odgovore, od ovih sredstava koje je pitala kolegica, koliko je do sada potrošeno za namjenu? Hvala. Hvala potpredsjedniče. Kolega Bulj. U nekoliko navrata sam imao priliku s vama razgovarati kad je u pitanju luka Gaženica i paušalne iznose koje iznosite kad je u pitanju njen gospodarski razvoj i sveopći učinak koji će ona dati nisu točke i volio bih da povezanost luke Gaženica, u ovom slučaju Zadar 2, a i u budućnosti povezano sa budućom željeznicom koja će se sigurno graditi i povezati Šibenik, Split itd. će dati nemjerljive učinke uopće u državi kad je u pitanju financijski pogledi i razvoj i zapošljavanje novih ljudi. Zato vas molim da ne vjerujete onima koji plasiraju lažne informacije jer luka Gaženica ide svojim tempom i u skoro vrijeme, još jednom ponavljam, će dat sveukupni veliki gospodarski razvitak RH.

lučki grad, međutim povijesne turbulencije su bile na središtu strateški vrlo bitan. Međutim, da dezinformacije nema, ja sam tražio tematsku sjednicu, nisam dobio niti jedan odgovor po tom pitanju. Bila je gđa. Marijana Šešelja, koja je dolje i županijska liječnica i koga god o tome i g. Pupić koji gotovo cijelo vrijeme govori, bili smo tematska sjednica odbora, bili su predstavnici ministarstva i činjenica je da sad Zadar 2 i lukom je 2 milijarde i 200 milijuna kn potrošne, uloženo u to, a da ćemo i dati godišnje za turskoj tvrtki za milijun i pol kn, što znači 20 godina, 30 milijuna kn. Pa vi usporedite, niti 1% oni neće dati, to je činjenica, ne znam dokle se sad s tim došlo, nešto se tu zastalo, neke sumnje se pojavile ali ja očekujem da će Hrvatska država upravljati lukom, da će biti spojena željeznica međutim u ovim zakonima i ovim što je kolegica Perić rekla ja ne vidim da se ta sredstva ulaže koja su povukla iz europskih fondova svega 800 milijuna kao što ste rekli. Ne možemo nitko biti zadovoljni sa iznosom koji je povučen s obzirom da imamo raspoloživih 10,7 milijardi eura međutim ne radi se o iznosu od 800 milijuna, treba reći da je ukupno plaćeno 1 milijardu 1 milijardu i 980 milijuna eura i ako to usporedimo sa iznosom od 291 milijunom eura koji smo povukli do listopada 2016. godine vidi se značajni napredak. jedanput voljela i da vi znate i naša javnost, znači sva sredstva koja smo dužni bili povući i raspoloživa su nam bila u 2014. godini, znači u roku od 3 godine moramo ju u cijelosti povući do 2017. su povućena kao i ona iz 2015. do kraja 2018. godine. Zahvaljujem poštovanoj kolegici. Odgovor kolega Bulj, izvolite. to je taj iznos, pardon eura, a 5,5 milijardi kuna smo uplatili u 2014. do 2020. Znači i ja ne znam, ja čujem najave da će uopće kohezijski fondovi se smanjiti sredstva zbog raznih problema, da će, to je najavio Tusk, Juncker, on to, zbog migrantske krize, zbog. Tako da taj, fondovi za izravnavanje, tko zna hoće li oni biti i hoćemo li mi to dostići i što će se događati. Jer zasigurno više te europske jake sile gledaju sebe nego nas, mi smo njima samo jedno malo tržište, interes, ne znam prodaja loše hrane, lipo upakovane, ali puno lošije. Tako da ne bih se s vama složio da je Hrvatska napravila nekakav pomak po povlačenju sredstava iz EU. Hvala. Zahvaljujem kolega Bulj. Prelazimo na sljedeću raspravu. Poštovani kolega Nenad Stazić. Nije nazočan. Poštovani kolega Ivan Lovrinović, izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, poštovana državna tajnice sa suradnicima. Tema je vrlo važna, dakle Prijedlog novog zakona o željeznici, u samom početku vi ste napisali da je ovdje prije svega riječ o nužnosti usklađivanja postojećeg zakona sa direktivama EU. A ono A ono što je najvažnije što se ustvari u tim direktivama traži? Traži se da se ovaj segment liberalizira. Liberalizacija znači privatizacija. Mi se ne trebamo plašiti privatizacije. Dakle ova zemlja je odlučila se za jednu vrstu kapitalizma koji nažalost nije postao onaj jedan progresivni kapitalizam, razvojni nego onaj njegov najgori oblik a to je onaj ortački i ajmo tako reći klijentelistički kapitalizam koji nas vuče nazad. Kada govorimo o željeznici, što to znači? Ovdje se kaže biti će upravitelj znači željezničkog prometa znači koji će upravljati čitavim ovim sustavom. To će biti jedna formalna funkcija jer će šapu na ovu čitavu priču staviti veliki igrači iz EU a njima je to presudno važno iz geostrateških i geopolitičkih razloga jer prolazi i važan koridor prema jugoistočnoj Europi preko Hrvatske. Dakle to je ono što je, što treba naglasiti što je važno. Hrvatska nikada nije pokrenula ulaganje u taj glavni pravac koji bi spojio Rijeku, Zagreb, Slavonski Brod, Vinkovce, srpsko-mađarsku granicu pa dolje prema Turskoj, Grčkoj, Bugarskoj itd., itd.. Za to vrijeme samo se ulagalo u ceste a vlade koje su vodile ovu državu valjda znaju zašto su samo u to ulagale. Ali što će se sada dogoditi kada vi progurate ovaj zakon? Pa vidite ove lokalne pruge već se vidi kako se određeni lokalni pravci pružni prave i očito je ova struktura koja je na vlasti ona misli da će ostati do sudnjeg dana na vlasti i da će te pravce podijeliti svojim podobnim zastupnicima, interesnim skupinama i to vi već vidite da su pojedini zastupnici izborili da se do njihovih malih gradića da ne kažem sela provuče neki ogranak pruge. Za to vrijeme glavni koridor stoji. Brzina prijevoza to je ovdje već rečeno ona se smanjila znači strahovito teretnog prometa na 25km, putničkog negdje 45km na sat i to je ono što je. Kada govorimo o prijevozu tereta a to je izuzetno važan segment koji zanima zapadnu Europu, EU, u tom kontekstu možemo reći da HŽ sudjeluju u ukupnom prijevozu tereta u Hrvatskoj sa oko 17% dok željeznice u prosjeku u EU prevezu oko 28% čitavog svog tereta koji postoji. Već sam rekao kako izgleda željeznica u Hrvatskoj, vlakovi sve sporije voze, sve slabije vide kuda voze i prave sve veće gubitke i kakva željeznica takva i ova Vlada i to je stvarno pravo ogledalo, željeznica je pravo ogledalo hrvatske Vlade koja vidite ne zna kupiti polovne avione a zamislite da napravi koridor od Rijeke do Zagreba i dalje to dakle njima je ono zadatak koji ne mogu riješiti. Ali ostaje problem za državne financije za nacionalnu ekonomiju. Umjesto da je željeznica koja kada imate lokomotivu vi vidite ona vuče naprijed, za sobom vuče teret naprijed, razvija, tako bi trebalo biti u gospodarstvu. Umjesto da željeznica povuče hrvatsko gospodarstvo ona ga ustvari vraća u rikverc. E tako ni jedna, ničija željeznica, ni jedno gospodarstvo ne može uspjeti. Zašto ga vraća u rikverc? Nikada nitko nije proveo istinsko restrukturiranje HŽ-a. Sve su to bila politička restrukturiranja jer se od, znači, osamostaljenja RH do danas promijenilo 25 uprava, ponavljam dragi građani 25 uprava, sve su to bili politički menadžeri, a i danas su i oni nikad tamo ništa neće riješiti. Oni svi žive na jaslama državnog proračuna jer se godišnje u prosijeku između 700 milijuna i jedne milijarde, znači, transferira i subvencionira sustav HŽ-a, kako iz koje godine. U tom kontekstu, znači, imamo kroničnog gubitaša, ali ne toliko kao što su, recimo, Hrvatska brodogradnja, ali u ovom segmentu to je jako puno. Ja se ovim ne zalažem za to da se ljude masovno otpusti kućama, ne daj Bože, ali i ljudi koji tamo rade, vlakovođe, kondukteri, činovnici, činovnice, oni znaju da ovakva firma njima, posebno njihovoj djeci ne može opstat, mora se pokrenuti proces zdravog restrukturiranja koji će voditi stručnjaci koji nisu vezani za politiku. Vidite kako se ovdje vode javna poduzeća, pa evo, recimo, HNS jedna beznačajna stranka koja da nije bila s SDP-om ne bi imala stvarno jednog zastupnika, oni drže čitava pola Ministarstva, drže javna poduzeća iz energetike, pa tako isto i HŽ je leno pojedinih, znači, političkih stranka. Oni o željeznici i razvoju budućnosti neće, neću reći da nemaju pojma, ali malo znaju i neće ništa napraviti. Ajmo vidjet kako je to samo kratko bilo jer Stranka promijenimo Hrvatsku nije stranka koja se bavi samo poviješću, nismo institut,

putnika dnevno je prolazilo kroz Vinkovce, preko 360 vlakova dnevno, danas nema ni 110 i da ne navodim druge podatke, taj je grad živio, to je grad željeznice, ljudi su bili vezani, znači, to je tamo jednostavno palo na niske grane. Neće da naručuju drugi, znači, poduzetnici države, ne možete prevoziti, zato stoji i Luka Rijeka, to mora biti povezani strateški pravac investicija RH. Stranka Stranka promijenimo Hrvatsku, naši Odbori za gospodarstvo i financije, mi nudimo rješenja, dakle, mi nismo ovdje došli, ja vam nisam došao u HS samo kritizirati i praviti predstave. Kako mi vidimo ova rješenja? Što ćemo mi napraviti kada sutra budemo sudjelovali uz podršku građana u Vladi? Prvo što ćemo riješiti jest da ćemo maknuti političke menadžere iz iz HŽ-a i provesti javne natječaje koji će biti zaista profesionalni i održavati, znači, dovesti one ljude koji znaju raditi svoj posao. Pokrenut ćemo upravo konačno ulaganje u glavni pravac Rijeka-Zagreb prema Slavoniji i Mađarsko-Srpskoj granici. To će povećati bruto domaći proizvod, ali sada će netko reći, pa da i drugi nam govore, ali odakle, odakle nam novac, vidite da svi govore da nema novca. Gospodo, vidjeli smo jučer kako ministar financija manipulira, izruguje nam se, smije nam se u lice, on kaže da za Uljanik treba izdvojiti ponovo 2,5 milijarde kuna, znači, da se subvencionira, da se spaja, a da se od toga moglo 60 škola napraviti, 90 vrtića ili 15 000 djece, ustvari da su sva novorođena djeca mogla dobiti po 15.000,00 EUR-a, a ja mu poručujem odavde koliko svake godine plaćaš iz proračuna nepotrebno kamata bankama i Mirovinskim fondovima? 5 milijardi kuna i to svake godine, a Uljaniku treba sad samo 2,5 milijarde, 5. milijardi, onda pomnoži sve ovo što si jučer rekao sa dva i dosta je takve manipulacije. Takvu politiku trebamo zbrisati iz RH i takvi ljudi ne rade u korist RH i građana, već da ga manipuliraju i stvaraju povoljne okruženje za interesne skupine. Kao što vidite, znamo gdje ima novca, imamo znanje, znamo tko zna napraviti prugu, ali treba, to neće i ne znaju napravit postojeće ljude, to samo mogu novi ljudi, nove stranke. Ljudi koji su stručniji, pošteniji, hrabriji, oni mogu donijeti promjene RH i zato i zato ja od ovoga Zakona ništa ne očekujem jer ova Vlada nema strategiju za ništa, vidite, ona ne zna nabavit polovne avione, a kamo li da riješi glavni prometni koridor. Dakle, ovdje sam da pošaljem poruku ohrabrenja, kako vama zastupnicima, a posebno građanima, da ima rješenja, da možemo normalno živjeti i da ima novca, a ima na svu sreću i ljudi koji to znaju napravit, ali vi ćete o tome, trebate na izborima odlučiti. Hvala. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem poštovanom kolegi Lovrinoviću. Replika, poštovani kolega Branimir Bunjac, izvolite. Hvala lijepo uvaženi zastupniče Lovrinović. Znači, koliko vidim iz vašeg izlaganja, mi se ustvari vraćamo u prošlost. Koliko je meni poznato, u doba Kraljevine Jugoslavije 90% infrastrukture iz svih tvrtki bilo je u stranom vlasništvu i usprkos svim tim međunacionalnim sukobima i napetostima u stvari je upravo slabo gospodarstvo bilo glavni uzrok raspada te države koja jednostavno nije imala nikakvu snagu

sve što se rasprodati može, evo, čak sad i željeznice, isto tako nismo u stanju kontrolirati svoj vlastiti zračni prostor. Pa kolega Bunjac, dobro ste primijetili, vraćamo se u rikverc, znači, u povijest. Pa vidite, kada je Austro-Ugarska otvarala prugu od Rijeke, pa prema Zagrebu, brzina je bila ista kao što je danas, ista potpuno, prema tome u prošlost debelo. E, ali zato smo, vidite, nove stranke su došle u ovaj HS i mi se nećemo miriti sad sa ovim što je bilo jer ovim ljudima koji su već 15, 20 godina ovdje, pa to je njima znate, kao da dođu na kavu, pročitaju novine, šuplje priče uglavnom pričaju, bez argumenata znanja i to treba jednostavno ispratiti odavde iz HS. Zato pozivam sve građane, sve manje stranke i zastupnike koji nikada nisu sudjelovali u vlasti, u drugi Domovinski rat za pravdu i dostojanstvo hrvatskog građanina i da budemo svoji na svome i da krojimo sami svoju sudbinu. Hvala Zahvaljujem. Prelazimo na slijedeću raspravu, poštovani kolega Branimir Bunjac, izvolite. Hvala lijepa potpredsjedniče HS. Uvažene kolegice i kolege, poštovani predstavnici Ministarstva, mi danas govorimo o HŽ-u i moramo si postaviti pitanje što su to uopće HŽ-e? Teoretski, Teoretski, to bi trebala biti tvrtka od strateškog interesa, motor gospodarstva i ponos države. Željeznica bi trebala predstavljati najsigurniji i najjeftiniji prijevoz. Čak i prosječno informiranom građaninu jasne su prednosti željeznice, a u RH je logika poprilično jasna, jasna, naime, trebalo bi sagraditi 3 glavna pravca koji, kao što kaže kolega Lovrinović je, odredila još i Austro-Ugarska, znači, pravac Ljubljana-Zagreb-Beograd, pravac Mađarska-more i pravac Zagreb-Split. To bi nas, doduše, koštalo nešto novca, vjerojatno nekoliko milijardi kuna, ali da smo bili država, da smo imali na vlasti državnike, a ne marionete, u proteklih 28 godina taj smo posao mogli odraditi već nekoliko puta, a ne jednom s obzirom da se radi o samo par stotina kilometara pruge. Evo, recimo, ima RH novca da gradi žičaru koja košta pola milijarde kuna, više košta nego u Alpama i da se samo taj novac, recimo, uloži u gradnju pruga već bi imali prugu barem od Zagreba do Delnica, ako ne i dalje. Danas u svijetu oni sporiji vlakovi voze 160 km na sat, oni malo brži i preko 300 i da imamo takve pruge, RH bi postala ko jedno, mogli bismo reći, malo veće dvorište u kojemu bi stanovnici Rijeke mogli raditi u Zagrebu na bazi dnevne migracije, a stanovnici Zagreba kupati se u moru bez potrebe da iznajmljuju apartmane. Ali evo, umjesto da budemo kreativni, mi sliježemo ramenima, nemamo nikakvu strategiju, nemamo poboljšanja i tek sada, nakon pustih desetljeća, u HS dolazi nešto što se naziva Zakon o željeznicama. Da, umjesto uspješne tvrtke koja bi nam nosila zaradu, od koje bi svi profitirali, mi imamo u praksi danas kliničkoga mrtvaca koji je samo sjena, čak i onoga što smo nekada imali u toliko mrskoj Jugoslaviji, a kamoli onoga što je uobičajeno u državama EU. Trebam li uopće reći da smo i po ovom pitanju samo europsko dno, kao i u hrpi drugih stvari, poput standarda građana, neovisnosti pravosuđa, ravnopravnosti spolova, izdvajanjima za znanost, uspješnosti Sveučilišta, pa čak i brzini interneta i recikliranju baterija. Biti na dnu, zar to uopće treba pitati kada se spominje RH? Za dakle, evo, čak i ta prošlost koju tako žustro odbacujemo, svijetlo kojem se ne možemo približiti čak niti približno. Nekada, dakle, prije 30, 40, 50 godina do Vinkovaca nam je trebalo 2 sata vlakom, danas nam treba 4. Slučajno evo, ja baš dolazim iz Međimurja, iz Čakovca, Međimurje je inače imalo prvu prugu u RH i tamo sam naučio, saznao da su čak i u doba Mađarske vlakovi vozili brzinom 100 km/h, a danas voze 30 do 40 km/h, znači, u biti brzinom malo bržega bicikla. Vlakovi, ne samo da voze sporo, nego u pravilu kasne zbog vrlo loše infrastrukture, ali i zbog toga što voze jednim kolosijekom, pa ako jedan vlak stane, onda stane cijeli željeznički promet u RH. Putnik koji Putnik koji putuje vlakom može očekivati veliku neudobnost, veliko kašnjenje, čak je, godišnje se otkazuje oko 1000 linija, pa se onda to kao nešto malo nadopunjuje nadopunjuje autobusima, a često se dogodi da, nažalost, nema ni autobusa, putnik ostane i bez prijevoz, a i bez novaca jer HŽ novac za pružene usluge ne vraća. U svijetu je, naravno, drukčije, imate čak u Japanu situaciju da nikada nijedan vlak nije zakasnio ni jednu sekundu, a da je slučajno zakasnio jednu sekundu, ministar prometa podnio bi Za razliku od Japana, u RH se još nikad nije dogodilo da je jedan vlak došao na vrijeme, to je bitna razlika. U EU, ne idemo do Japana, on je možda malo predaleko, sa 28% tereta prevozi željeznicom, u RH samo 17 9% ljudi putuje vlakom u Hrvatskoj, samo 3 sa tendencijom pada. Kako smo se doveli u to stanje? Pa doveli smo se u to stanje jer još od 1990. godine po nalogu HDZ-a započelo pogodovanje cestarskim lobijima po principu stranačke osobnosti, a u HŽ su se otpuštali i tjerali kvalitetni radnici da bi se zapošljavali uhljebi i rodbina koji često nemaju blage veze o željezničkom prometu. Tako smo iz stanja gdje smo imali, ne znam, dva-tri šefa i 15-20 radnika, danas u HŽ-u stigli do stanja da imamo 15-20 šefova na jednoga radnika. Tvrtka propada, a direktori imaju plaće veće nego premijer Andrej Plenković. Kupuje se stotine automobila službenih, troše se veliki novci na reprezentaciju, skandalozno veliki, a iz a iz tvrtke se izvlači novac kao što smo čuli, 25 uprava je promijenjeno i što je najgore od svega, izvlači se proračunski novac jer RH godišnje za pruge izdvaja između milijardu i pol i dvije milijarde kuna. Uza sva ta ulaganja danas imamo lokomotive stare preko 35 godina u prosjeku, vagone stare preko 25 godina, jezive dugove koji se gomilaju i slažem se s ovom konstatacijom da je da je HŽ ustvari slična hrvatskoj brodogradnji, jedna tempirana bomba za proračun za koju je samo pitanje vremena kada će eksplodirati. U Hrvatskoj se daju veliki novci, ali vrlo malo se ulaže u stvarnosti, a kad se ulaže, tada to završava debaklom, kao recimo u slučaju nagibnih vlakova, koji nikada nisu se naginjali, a danas više niti ne voze. Imamo slučaj snjegočistača, gospodo iz ministarstva, odgovorite mi, molim vas u vašoj završnoj riječi, zašto su kupljeni snjegočistači koji nikada nisu vozili. Tko je kriv za krađu milijuna eura? Kome se pogodovalo, zašto kaznene prijave koje su podignute stoje u ladici? Možete li mi odgovoriti, molim vas, što je sa tim snjegočistačima? Lijepo vas molim, hrvatski javnost zanima. Znači, bjesomučno se troši novac, uništava se državna imovina i kako se onda ti svi loši poslovni potezi nadoknađuju? Evo reći ću vam kako. Tako što se sve prebaci na teret građana, klasična HDZ-ova dosjetka. Mi moramo plaćati porez na željeznicu kad kupujemo gorivo za automobil i tako već, ne znam koliko dugo, ali da li 15 ili 20 godina, pa onda vas lijepo molim da, ako ništa drugo, ne može biti doprinos ove moje rasprava, tada vas dakle, pozivam da stvorite uvjete da se porez na gorivo koje se plaća za Hrvatsku željezničku infrastrukturu konačno ukine. Pa da onda barem s te strane ne moramo trpiti štetu ako već toliko iz proračuna dajemo kao porezni obveznici za HŽ. Hvala lijepo. Zahvaljujem državnoj tajnici. Imamo nekoliko replika, poštovana kolegica Božica Makar, izvolite. jednostavno nisam mogla ne reagirati na vašu tvrdnju da nikad nijedan vlak u RH nije došao na vrijeme. Ne znam da li vi, ali ja osobno dosta često koristim usluge HŽ-a i i iz objektivnih okolnosti, točno je da nekad kasne, ali prije svega, ja ću pohvaliti izuzetnu ljubaznosti i korektnost osoblja u vlaku koje se stvarno trudi maksimalno biti na usluzi svim putnicima i obavještavati ih o tome zbog čega se kasni. Zato, molim vas, nemojte takve ocjene donositi, bez obzira na sve ono što stoji, da imamo dotrajalu infrastrukturu, da postoje razno razni problemi u HŽ-u, ali ovo stvarno ne stoji, ta tvrdnja koju ste izrekli. Hvala. Hvala lijepo zastupnice Makar. Pa ne znam, evo, vjerojatno ste imali potrebu reći da se vi vozite vlakom. I to je lijepo i ja sam se isto vozio vlakom, ali to sad nije tema ove rasprave. Ono što je bitno je upravo mi u Živom zidu zalažemo u stvari za radnike HŽ-a. Oni doista rade i kao što ste rekli, sami su ljubezni maksimalno, međutim naš je cilj staviti stručnu upravu. moja kritika, odnosno naša kritika ide u smjeru da uprave loše upravljaju HŽ-om. A zna se zašto uprave loše upravljaju, zato što su tu došle po principu političke podobnosti. I nemojte sad da počnem sa javnim natječajima i na koji način se u HŽ zapošljavaju ljudi. Zna se po mjesec dana unaprijed, prije nego je natječaj raspisan tko će biti zaposlen.

To je kao da postavljate pitanje gdje je došao hrvatski program leta na mjesec ili naš svemirski program, kad uspoređujete situaciju koju mi imamo sa situacijom kao u Japanu. Ono što je odluka koju treba donijeti, treba donijeti da li ćemo razvijati željeznicu, kako ćemo razvijati, što ćemo raditi, mi se sad zapravo krpamo ono što imamo, svjesni činjenice da ono što imamo nije dobro i to ključna odluka i rješenje niti biti ni kroz 5 godina ni kroz 10 godina, ako donesemo odluku da je željeznica infrastruktura u koju se ulaže, u koju se razvija što na razini države, što na lokalnoj razini i prvi rezultat možete vidjeti kroz 10-ak godine, ne možete prije

Hvala lijepo. Uvažena zastupnice Mrak Taritaš, vi ste u pravu kad kažete da se Hrvatska ne može uspoređivat sa Japanom jer je Japan za Hrvatsku velesila na svim mogućim područjima ali mi smo se mogli pomaknuti barem za onog austrougarskoga gabarita znači da vlakovi voze malo brže, da budu malo točniji, da budu malo komforniji, da da pruge budu malo idemo reći razvijenije, da možda mi nemamo tu jednu kolosiječnu prugu itd. Ako mene osobno pitate i nas u Živom zidu jesmo li za to da se željeznica razvija, mi za to jesmo. Za to smo da se razvija na svim razinama, znači i na međugradskim prugama i na gradskim i na po mogućnosti, u nekoj budućnosti čak i podzemne željeznice, znači mislimo da je to u bit budućnost, da je to ekološki prihvatljivije. Ponavljam još jednom, jeftinije i sigurnije i svakako

Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Kolega Bunjac, javnosti radi moram vas ispraviti, naime vi ste rekli da se nagibni vlakovi ne naginju, da se nisu naginjali. Naime, oni se jesu naginjali, oni su postizali veću brzinu nego što postižu klasični vlakovi. Osobno sam sudjelovao u pripremi propisa za uvođenje u promet tih nagibnih vlakova međutim problem s nagibnim vlakovima je sasvim druge vrste, oni su kupljeni za pogrešnu svrhu. Nagibni vlakovi služe za prigradski promet i za promet između gradova. Znači za međugradski i za prigradski promet a oni su kod nas kupljeni za promet između Zagreba i Splita, znači za jednu jako dugu relaciju i tu je glavni propust promašaj i ne znam što ću sve reć bačen novac za te vlakove, oni nisu smjeli biti kupljeni, u Hrvatskoj nema prostora za nagibne vlakove, u Hrvatskoj nagibni vlakovi nikad nisu bili potrebni, u tome je stvar. Hvala. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem. Odgovor, kolega Bunjac, izvolite. Hvala lijepa uvaženi zastupniče Aleksić na ispravku, vi naravno dolazite iz tvrtke Hrvatskih željeznica pa to sigurno bolje znate ali ona bit oko koje se možemo složiti, znači da nagibni vlakovi nisu ispunili svoju funkciju odnosno da je novac potrošen uludo. Koliko je meni poznato, od tih 8 vlakova koji su kupljeni, samo 1 je još u funkciji, 7 ih je parkirano iako nisu tako stari, samo 15 g., to nije prvi loš poslovi potez Hrvatskih željeznica koje su u proteklih 3 desetljeća izvukle desetine i desetine milijardi kuna iz proračuna a vidimo da je stanje takvo da svatko tko može, kome nije sila izbjegava vlakove i vozi se autom, autobusom, bilo čime, znači praktički, koliko je meni poznato samo učenici, studenti i tako

Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvažene kolegice i kolege, ja sam željezničar od '88. g. do 2016. g., radio sam na Hrvatskim željeznicama, točnije rečeno u Hrvatskim željeznicama, uvijek kažemo na ali ustvari je točno u Hrvatskim željeznicama. Bio sam prometnik vlakova, bio sam prometni dispečer, bio sam školski instruktor. Zadnje godine prije ulaska u Hrvatski sabor je to čak 17 g., radio sam na izradi prometnih propisa. Poznajem taj sustav od onih najjednostavnijih poslova koji su možda jednostavni samo u smislu da ne zahtijevaju visoku stručnu spremu ali nisu baš toliko jednostavni kada se rade, znači poznajem te najjednostavnije poslove pa do onih najkompliciranijih, poznajem taj sustav uistinu u dušu i jednostavno glavni problem s tim sustavom nije ovaj Zakon o željeznici o kojem raspravljamo danas jer Zakon o željeznici daje dobre okvire, Zakon o željeznici koji ćemo donijeti, ja ču osobno podržati, nema razloga da ga ne podržim, nemam nikakve specijalne zamjerke prema tome zakonu, problem je s nama da bi ne znamo utvrditi svoju strategiju kako razvijati željeznicu pa bi se malo vratio na ona vremena kad sam ja radio i kako se to radi danas. Radio sam na jednokolosiječnoj pruzi dok sam radio kao prometnik vlakova, znalo mi se dogoditi da u jednoj noćnoj smjeni prođe u 12 sati 90 ili 100 vlakova. Toliko danas ne prođe možda na dvokolosiječnoj pruzi. Toliko danas ne prođe na jednokolosiječnoj pruzi u 24 sata. Znači smanjio se ovim prijevoz. Znalo se dogoditi u teretnom djelu kolodvora Kutina da se u jednoj, u 24 sata primi i otpremi ukupno 24 vlaka. Znate li vi šta je to za jedan kolodvor na jednokolosiječnoj pruzi? 24 vlaka, to je ogroman, ogroman posao. Kada sam radio prvu noćnu smjenu samostalno, znači bez nadzora, kada sam položio stručni ispit, toliko sam se zamozgao, toliko je vlakova prošlo kroz kolodvor, toliko je bilo križanja i svega da sam u jednom trenutku uključio izlaz vlaku sa stražnje strane. Ja sam uključio izlaz vlaka a vlak stoji, ne ide nikud. Kako stoji? Pa naravno da stoji kad mu je zeleno sa suprotne strane. Samo vam hoću malo približiti koliko je tada bilo posla. A znali su ljudi govoriti za prometnika vlakova to vam je onaj koji maše, ima crvenu kapu, zviždi i maše. A nije prometnik vlakova ustvari nešto kao kontrolor leta. Znači on upravlja prometom vlakova između kolodvora. Nakon noćne smjene uistinu se čovjek osjeća vrlo vrlo umorno. Danas to, vjerujem nije baš tako. Nije zbog toga što kao prvo nema toliko vlakova, ima ih najmanje dvostruko manje nego prije, nije zbog toga jer su brzine puno manje. Što se događa danas? Danas se događa to da teretni vlak lagano ide ispred putničkog vlaka i putnički vlak njega ne može stići, a ne da ga ne može stići, nego je ista brzina i teretnog i putničkog vlaka. Znači, na dionici pruge između Savskog Marofa i Zagreba, teretni vlak može voziti maksimalnom brzinom 60 km/h i vlak za prijevoz putnika također ne smije voziti brzinom većom od 60 km/h, tako tako da teretni vlak kad krene ispred vlaka za prijevoz putnika, vlak za prijevoz putnika ne može stići teretni vlak i zbog toga je isto tako, puno lakše raditi jer nisu potrebna pretjecanja, na jednokolosječnim prugama nisu potrebna križanja, znači, posao je puno lakši, ali to je ustvari žalosno da 2019.-te godine je posao lakši na željeznici, nego 1990.-te godine, to je naša tuga i žalost. Kako to promijeniti? Pa to možemo promijeniti samo tako da konačno strateški željeznicu stavimo na prvo mjesto. Moramo vratiti one robne tokove i tokove putnika koje smo imali prije rata, barem 70% onoga što smo imali, nije moguće možda 100%, ali 70% kad bismo vratili, napravili bismo veliki posao. Kako je moguće da je jedna Luka Kopar ima primat ispred Luke Rijeka? Što se tiče te nizinske pruge o kojoj se govori, pa o toj pruzi se govori još od 60-tih godina, čini mi se, ona se stalno provlači kroz medije, kroz javnost, ali se nikad ništa povodom toga nije učinilo, pa nekako mi se čini da se neće ni sada ništa učiniti. Imali smo navodno tu neku kinesku ponudu, ne znam hoće li biti što od toga ili neće, smijemo li mi uopće Kineze zaposliti na tom poslu zbog EU, zbog SAD-a, zbog interesa nekih drugih, ja ne znam možemo li mi kao suverena zemlja postaviti svoje prioritete na prvo mjesto u situacijama kada nemamo konkurenciju, jer u stvari nema konkurencije tome da dođe netko tko uistinu ima kapital, tko ima tehnologiju, tehniku i sve što je potrebno i tko to može u vrlo kratkom vremenu izgraditi i napraviti onako kako to nama odgovara. Raznolikost sigurnosnih uređaja na pruzi je također jedan problem. Mi bismo trebali imati na čitavoj mreži ujednačene sigurnosne uređaje. Da bismo to postigli, vjerojatno kod natječaja bismo trebali malo gledati širu sliku, nego ne znam, ja u stvari ne znam, ne razumijem se baš previše u javnu nabavu, ne znam je li to moguće, ali potrebno bi bilo vjerojatno i bilo bi dobro da se javna nabava radi na nivou cijele mreže, da se Ugovori rade strateški na 10, 15, 20 godina, da se ugrađuju slični uređaji i da se onda održavanje osigura slijedećih 10, 20 godina, a ne da nam se događa situacija kakva nam se događala zadnjih godina, da u jednom trenutku više nema rezervnih uređaja, rezervnih dijelova za neki sigurnosni uređaj koji je tek ugrađen, pa se onda mora mijenjati kompletna tehnologija zbog toga što više nema ovih rezervnih dijelova koji su potrebni za taj konkretni uređaj. U zadnje vrijeme vidim po medijima napise kako cestovna vozila nailaze na podignutu rampu, a vlak prolazi prugom. I sad ja ne nalazim demantij HŽ-a, pa se pitam što se ustvari dogodilo. Jer o čemu se radi? Postoji mogućnost da se pokvari uređaj za osiguranje cestovnog prijelaza, u tom slučaju, naravno, rampa je podignuta, ali postoji i propis kako se u tom slučaju ponaša vlak odnosno strojovođa. Strojovođa u toj situaciji mora stati ispred cestovnog prijelaza, mora vidjeti ima li vozila na cesti i nakon toga nastaviti vožnju 10 km/h dok ne pređe cestovni prijelaz i onda povećati brzinu. pola vlaka je već, pola vlaka je već prošlo taj cestovni prijelaz, naišlo je neko vozilo, on snimi mobitelom i kaže, evo ga, opet ovi ne rade kako treba, a ne mora bit, ne znam, nisam primijetio baš demantije, jer mislim da moramo raditi na tome da na tome da HŽ ovisno o kojem segmentu se radi, Prijevozniku ili Infrastrukturi, brzo reagira na takve situacije u medijima gdje se o željeznici piše loše, a ne mora biti da je željeznica nešto skrivila. Ne bih više duljio previše, u biti, nema se tu što puno za reći, sve je na Vladi RH. Vlada RH mora odrediti jednu strategiju koja treba biti dugoročna na slijedećih 10, 15, 20 godina, mora staviti željeznicu na pijedestal, mislim da je cestovni lobi svoje odradio, cestovni lobi je sigurno imao veliku ulogu u tome da željeznici stagnira sva ova desetljeća rekao bih, i vrijeme je da se to promijeni i da željeznica kao jedan jeftin, ekološki prihvatljiv i udoban prijevoz dođe na prvo mjesto. Ukoliko željeznica dobije brzine koje treba, a nama ne trebaju neke ogromne brzine, nama ne trebaju čak niti nekakvi elektronički uređaji, mi do 160 km/h vozi klasična željeznica, ne treba nikakav poseban zahvat za to, nego jednostavno klasična željeznica i klasična željeznica, a takva je do 160 km/h, ne trebamo ići više od toga, ako to uspijemo i oni vlakovi koji su stari 30 godina, vozit će dovoljno brzo da se ljudi vrate na željeznicu. Hvala. Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče, uvažena državna tajnice sa suradnicima. Kolegice i kolege, pa evo ja se želim osvrnuti u svojoj raspravi na Zakon o željeznici. Slušajući cjelodnevnu raspravu, više-manje imali smo uvida u to kakva su iskustva putovanja HŽ-om, više-manje opisivanja, osim g. Aleksića koji je sada dao određene strateške ciljeve koje bi trebalo ispuniti, nisam čuo ništa što ne valja u ovom zakonu, osim što jednostavno ne valja čitav sustav željeznica kao temeljno određenje zašto treba sve posmjenjivati, od Vlade do zadnjeg koji radi na kolodvoru i to su nekakva rješenja. Mislim da je ovaj zakon koji je slijednik onog iz 2013. i 2017. godine ipak u pokušaju da se uskladimo sa 4. željezničkim paketom, poboljšanje uz ono što smo imali do sada i da se najviše osvrće na onog glavnog koji je operator željezničke infrastrukture, od samog ustroja, regulacijskih mjera to načina financiranje osnovne željezničke mreže i kao takav postavlja sustav usklađen sa sustavom koji imamo u zajednici, u EU i odražava trenutačno stanje ili mogućnosti sa nekim ostavljenim prostorom da u određenim situacijama kada nam to nije u korist, možemo reagirati i stvarati određene mjere u smislu pristupa željezničkoj infrastrukturi kako ne bi narušili i postojeće stanje koje nije najbolje i to svi znamo. Ovako olako, paušalno riješiti pitanje željeznica, čuli smo, 60 godina se to rješavalo na sličan način, ovi koji s druge strane imaju rješenja na takav način za sve. U jednoj susjednoj državi u 9 mjeseci doveli su je u recesiju, tako da ne trebamo se čuditi onome što bi mogli očekivati, s obzirom na njihova iskustva koliko putuju i koliko dugo se voze do svojih nekakvih odredišta i to je jedini problem ove države u smislu željeznice, u dijelu koji govori o izvješću, što su to željeznice radile godinama od 2011.-2017. sa podacima koji ih demantiraju ili govore njima u korist. Mnogi od podataka koji su službeni i valjda stojimo iza njih, ja mislim da ih demantiraju gotovo u svemu, ali dobro, kažem, svatko od nas ima pravo politički govoriti onako kako mislim da je najefektivnije i najbolje. Što je zadatak ovog zakonodavnog okvira? Svakako neovisnost upravitelja infrastrukture koji mora osigurati nediskriminirajući pristup infrastrukturi. To jednostavni znači znači u smislu trasa i u smislu naknada koje netko treba pratiti. Upravlja i održava, tj. gradi željezničku infrastrukturu, s time ako to radi netko drugi, ima pravo nadzora nad svim funkcijama koje se dodjeljuju vanjskim operatorima. vanjskim operatorima. Pitanje financiranja riješeno je ili određeno je čl. 18 gdje najznačajniji svakako prihod o kojem se godinama u ovoj sabornici govori, 20 lipa iz cijena benzina i onda smo čuli rješenje ukinimo to i napravimo sve željeznice i nabavimo nove vlakove i vozimo se 300 na sat. Tako se rješavaju, kažem problemi u Hrvatskoj i jednostavno najlakše imamo jednostavno manji teret na benzinu i riješimo sve oko sebe vrlo efektivno. Što se tiče pristupa, kažem željezničkoj infrastrukturi, prema onome što vidimo, mi smo u 2017. imali 7 operatora u teretnom prometu i jednog jedinog, ako sam dobro vidio, to je HŽ Putnički prijevoz u prijevozu putnika, koji prometuju ili prevoze teret. Da nije stanje jednostavno na željeznici, govori i činjenica da mi, kažem, imamo od same infrastrukturne mreže 2605 km, od toga međunarodnih pruga 1460, regionalnih i lokalnih 1145 km. 545 kolodvora i stajališta, 1512 prijelaza, 109 tunela, 238 mostova. Kada tome dodamo i 4070 skretnica, jasno je da sustav nije jednostavan niti ga je lako održavati, jer na svemu tome biti budan svakodnevno, a svakodnevno po tim željeznicama po podacima putuje 640 putničkih vlakova i 200 teretnih. Bez obzira koliko se nama činilo da tamo nema ničega. Jednostavno je najveći problem možda i sam dio elektrificiranih pruga koje su svega na 980 km, od onih 2605 koliko ih imamo ukupno. I da država ništa ne radi, onda u izvješću ne bi pisalo koliko je uloženo u 2017. godini u izgradnju željezničke infrastrukture. Taj iznos od 470 milijuna kn nije beznačajan i sigurno je jedan napredak u smislu onoga što su željeznice odredile da im je važno kako bi pojedine koridore učinili još konkurentnijima. Mi imamo izgradnju trase Dugo Selo-Križevci i početak trase Gradec-Sv. Ivan Žabno. Potpisan ugovor na trasi Zaprešić-Zabok, 615 milijuna kn. Sigurno da bi mi svi voljeli i milijardu i pol kn ili dvije milijarde, a od toga da nam EU da milijardu i 700 i da to riješimo u godinu dana. Operativno ja nisam siguran da smo mi u stanju riješiti s obzirom na naš sustav građevine ili građevinski sektor više od onoga što se događa sada u toku godine. I onda dolazimo do brzine vlakova. Uspoređujući 2011. i 2017. i 2017. imamo činjenicu da postoji mali pad u brzinama, a navodi se u izvješću da je taj pad ustvari najveći dio razlog, ne pruga nego kvarovi samih vlakova. Činjenica da održavanje ili kvarovi stvaraju određene probleme koji se onda reflektiraju u vremenu putovanja. Što se tiče povećanog korištenja željezničke infrastrukture koji se mjeri u vlak kilometrima, moramo i tu reći da smo najjeftiniji u EU i naša naknada, osim nizozemske, ako sam dobro vidio, je samo 6 puta manja nego li je u prosjeku EU. Postoje li tu mogućnosti da mi budemo nešto skuplji, tj. da si stvaramo neke prihode koji nisu onda vezani uz neke druge izvore koji su na .../nerazumljivo/... Ista stvar, to je kad govorimo o putničkom prijevozu, o teretnom, te naknade su još i niže. to je pitanje konkurentnosti naših željeznica. Što se tiče prijevoza roba i tereta, najviše gledajući 4 prijevozna segmenta, znači pomorski, cestovni, željeznički i zračni i uspoređujući godinu 2012. i 2017. jasno je da, ne samo željeznički bilježi pad, nego ga bilježi i zračni i cestovni prijevoz, uz silna ulaganja koja smo imali u autoceste i u sve zračne luke. da postoji problem zbog čega se nešto događa. Jedini koji bilježi povećanje prometa je pomorski prijevoz i u 2012. u odnosu na 2018. imamo povećanje od 2 milijuna putnika. Kad gledamo sve ostale, kažem i terete i sve ostalo, jasno je da su tu željeznice podbacile i za to postoji razlog. Da li je razlog nedovoljnog prometa tj. tereta koji imamo u luci Rijeka, da li je razlog deindustrijalizacija države u smislu da su nestali nekadašnji veliki korisnici u smislu industrije, pa samo pitanje, ne znam, jedne koksare u Bakru ili željezare u Sisku je bilo pitanje dnevnog prometa od 40-ak ili više vlakova To nisu beznačajni inputi da bi se samo tako, kažem, govorilo o tome da sve u ovoj državi ništa ne valja i što god pogledamo čini nas nezadovoljnima. Zasigurno je da država čini pomake onoliko koliko može. Nema silne ili ubrzane izgradnje željeznica jer nisu jednako gradivi objekti kao što su to bile ceste, ipak tu postoje specifičnosti koje ne možemo podvesti na to da ta naša operativa, naši inženjeri i svi ostali mogu samo na jedan lagani način izvesti. S takvim građevinskim zahvatima očito moraju se uhvatiti u koštac i neki drugi stručnjaci i ljudi koji to mogu izvoditi tako da evo, u samom pogledu i onome što nudi ovaj Zakon o željeznici smatram da je on veći iskorak od onoga što smo imali do sada napisano u smislu da temeljno određuje pravila na koji način se taj temeljni operator sustava mora ponašati temeljen onoga što preuzima u smislu obveza prema EU koje smo sami preuzeli i što mora činiti da svi ostali imaju pristojan tj. jednaki pristup cijeloj infrastrukturi kao što treba biti ili kao što je to u drugim zemljama EU. Hvala. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem poštovanom kolegi Boriću, imamo replike. Poštovani kolega Tulio Demetlika, izvolite. **Demetlika, Poštovani kolega Boriću, ja se zahvaljujem stvarno na ovim svim iznesenim podacima koje ste se potrudili da iznesete, ali čestitam na ovome što ste priznali da se u željezničke pruge i u željeznicu uopće ne ulaže. Kad ste na samom početku rekli da nismo debatirali o zakonu, mi smo na samom početku rekli da zakon kao takav, koji se usklađuje s europskim direktivama je okej, međutim, zakonom ćete se samo vi hvaliti kao vladajući da ste još jedan zakon izglasali, a željeznica praktički nemamo. I zato, ja ću vama predložiti, da mi prebacimo iz ovog ministarstva željeznice u ingerenciju Ministarstva kulture, jer kao što ste htjeli zatvoriti željeznicu u Istri, da postane jedan spomenik kulture i kulturno dobro jer sad ta željeznica već izgleda kao muzejski primjerak. Hvala. Zahvaljujem. Odgovor, kolega Borić, izvolite. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Drago mi je evo kolega Demetlika da vi na taj način pristupate ovoj temi. Tako ste pristupali vjerojatno i brodogradnji i Uljaniku i vidimo kako je to završilo. Hvala. Zahvaljujem kolega Boriću. Sljedeća replika poštovani kolega Tomislav Klarić, izvolite. **Klarić, Tomislav (HDZ)** Uvaženi kolega Boriću, rekli ste da ovakvo paušalno rješavanje željeznice neće nas dovesti nikud. Ja ću se vratiti, a budući sam puno godina proveo na željeznici, na 2000., 2001. godinu i tad se zapravo počelo paušalno rješavati željeznicu i čitavo ovo vrijeme, sve vlade do sad su na neki način trpjele posljedice tadašnjih odluka. Od nabavka onih famoznih nagibnih vlakova, koje više niti jedan ne vozi, a još uvijek ih plaćamo u silnim milijunima kn, od parcijalnog rješavanja ne znam kakvih sve problema, od rastakanja jedne strukture koja do 2000.-ih itekako funkcionirala, sami ste spomenuli, vozili na tisuća tona tereta iz riječke luke, iz bakarskog bazena, iz Ploča, dakle, dok se ne krene u studiozno rješavanje ovoga problema, ponašat ćemo se i dalje kao pijani milijarderi jer nije činjenica i nije istina ovo što ste rekli da se u željeznice uopće ne ulaže, g. Demetlika, u željeznice se .../Upadica: međutim nije se ulagalo onako kako to pitanje rješava onako kako oni to misle da je to najbolje, uglavnom su to komentari kako je tko putovao i kako je dobro ili udobno došao do određenog odredišta. Činjenica jest, ja sam i naveo koliko je uloženo 2017., nemamo podatak za 2018., ali mislim da je slična negdje, na nivou preko pola milijarde kn, da imamo dva pravca koja se grade, da se koriste sredstva fondova EU, a neke teme nikada neće biti zatvorene kao što su tema spajanja znači Istre sa ovom dijelom Hrvatske u smislu željeznice i to je pitanje koje će se vjerojatno također razmatrati od strane ministarstva koje treba voditi ovu priču. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem kolega Borić na odgovoru. Sljedeća replika, poštovani kolega Željko Lenart, izvolite. Hvala lijepo potpredsjedniče. Kolega Borić, vi ste rekli, znači da mi s ove druge strane rješavamo paušalno željeznice, no ja sam pitam u vrijeme kad je čovjekova letjelica sletjela na Mars, kad ne napustila Sunčevi sustav, mi imamo željeznicu kakvu imamo danas i brzine koje imamo. 86.-e kad sam upisao fakultet vozio sam se brzim vlakom od Kutine do Zagreba 53 minute, danas se vozim sat i 27 minuta unatoč tome što je rekonstruirano od Zagreba do Dugog Sela. Ja vas pitam da li ste vi zadovoljni sa takvim željeznicama i da li bismo mi trebali te željeznice stvarno riješiti na neki drugi način. A ovih 27 godina, ja ne znam tko je imao najviše priliku rješavati probleme HŽ-a i onoga što se dešavalo i tko je rasparcelirao u toliko sitnih firmi koje su na kraju otišle tu gdje su otišle. Hvala. Hvala lijepa. Kolega Lenart vi znate dobro i ja jer smo u isto vrijeme bili državni tajnici da ste i vi dali svoj doprinos u HDZ-ovim Vladama pogotovo u ministarstvu koje je upravo rješavalo pitanje željeznica. Nisam vidio taj vaš doprinos jer ste se vi tada bavili turizmom i brojem noćenja. Tako da ne možete bježati ni od sebe, sebe ekskulpirati od nekakve vlastite odgovornosti u svemu tome ali kažem jednostavno ne priznajući da se baš ništa ne događa, ja se ne slažem s tima, ova država trenutačno čini ono što može. Da li se možemo zaduživati kao što smo to radili za autoceste, ja mislim da više ne možemo i da postoje modeli koji su sada ovdje i navedeni u zakonu na koji način razvijati infrastrukturu i tko je za to zadužen. Ali reći da ništa ne valja, ništa ne funkcionira s time se eto ne slažem. Zahvaljujem kolega Borić na odgovoru. Povreda Poslovnika poštovani kolega Lenart. Izvolite. Kolega Šuker i kolega Borić ako vama smeta što sam ja bio državni tajnik u Ministarstvu turizma, bio sam u najboljem ministarstvu tada i dobro sam radio svoj posao za razliku od vas. Jedan ste bili ministar financija kod Sanadera a drugi isto ne može se baš pohvaliti nekim. Poštovani kolega Šuker, molim vas./… ne činite ono što ne želite da drugi vama čine i nemojte ubuduće zloupotrjebljavati institut povrede Poslovnika jer Poslovnik ničim nije povrijeđen. Prelazimo na sljedeću repliku, poštovani kolega Goran Aleksić. Izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Uvaženi kolega Borić vi ste spomenuli kako se sad ovim zakonom propisuje nešto a ustvari to što ste vi spomenuli nije ništa novo, neovisnost upravitelja infrastrukture postoji već i sada, sve to što imamo po novom zakonu imamo i po ovom zakonu koji imamo sada. Nego ja bih vas nešto drugo pitao nego nisam to shvatio iz vašeg izlaganja. Smatrate li vi da bi trebala Vlada RH strateški staviti željeznice sada na vrh interesa RH i razvijati ih sljedećih 10 godina na način da one konačno dostignu nekakav nivo srednje razvijenih europskih zemalja. Hvala. Zahvaljujem. Poštovani kolega Borić, izvolite. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Kolega Aleksić nakon što smo se dvije godine bavili pitanjem rješavanja znači refinanciranja ili reprogramiranja svih kredita u autocestama da bi stvorili održivi sustav koji može vraćati kredite koji su uzimani za izgradnju te infrastrukture. mnogo projekata koje imamo i ulaganja u zračne luke Dubrovnik, Split, Zadar itd., i u luke državnog značaja kada govorimo o pomorskom prijevozu plus županijske luke također mislim da su ostale jedino željeznice te koje se također mislim gura u prvi plan da bi trebali u sljedećih 10-ak godina uz pomoć EU i sredstava koje nam stoje na raspolaganju, kada se za to stvore uvjeti, pogledajte izvješće HAKOM-a i stanje određenih projekata na najjužnijem koridoru, lijepo tamo nacrtano i piše u kojoj je što fazi, barem je bilo u 2017., nadam se da smo napravili iskorak u 2018. pa da možemo procijeniti imamo li vremena u 10 godina odraditi to što nam je važno, ne gledajući svaku pojedinačnu malu lokalnu ili regionalnu trasu. Ljubica (HDZ)** Pa kolega Borić vi ste u svojoj raspravi govorili o pristupu željeznici. Mislim da je svakako važno spomenuti da i željeznica kao i sve ostale vrste prijevoza moraju biti pristupačne osobama sa invaliditetom. Važno je spomenuti da unazad par godina nismo o tome mogli niti sanjati a da danas ipak možemo vidjeti da su nam i vlakovi prilagođeni, nismo još uvijek zadovoljni naravno. Ali evo i državna tajnica ovdje osobno pa i njeni kolege zajedno sa pokretom osoba sa invaliditetom čine sve kako bi sve vrste prijevoza međugradski, željeznički prijevoz prilagodili osobama s invaliditetom evo rekla bih na opće zadovoljstvo i ne samo njima nego i svim ostalima. Hvala potpredsjedniče. Kolega Borić, slažem se s vama da trebamo donijeti ovaj zakon, da imamo zakonodavni okvir usklađen sa europskim zakonodavstvom. Slažem se i s vama da se ne može preko noći popraviti stanje u željeznici pogotovo ne bez ulaganja investicija. Rekli ste 470 milijuna kuna je uloženo i to stoj. Međutim po nacionalnom planu trebalo je biti uloženo preko 17 milijardi. Zašto nije uloženo? Tko je odgovoran? Kažete trebalo bi smijeniti uprave, nadzorne odbore, radnike, prometnike. Ne, treba smijeniti i one ministre koji nisu vodili brigu o tome, treba smijeniti uprave i nadzorne odbore a radnici prometnici su korektno odrađivali svoj posao. I onaj prometnik je uredno zviždao i mahao i govorio da nije ispravna pruga, da treba pružne prijelaze riješiti, da treba investirati a vlakovi su prolazili i ništa se nije promijenilo. Da, vlakovi prolaze, odnosno karavane prolaze a industrija nam pada. Hvala. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem kolega. Odgovor kolega Borić. **Borić, Josip (HDZ)** Kolega Vlaović ja nisam rekao da treba smijeniti ovo što ste vi sada dodali, to ste vi izmislili Ne, ne to ste vi sebi dodali da bi imali efekta, da bi mogli uopće reći nešto kažem jer činjenica je da su ti ljudi koji rade na željeznici nositelji i ovakvog sustava koji po vama ne valja ništa a sada ih kao hvalite jer su oni jedini ustvari koji čine sustav. Nije istina. Sustav se dograđuje onoliko koliko se može dograđivati. I tko ne bi bio sretan da se potroši 10 milijardi i uredi sustav u godinu dana. Imamo li mi takve mogućnosti, budimo realni, budimo realni. 10 milijardi nije se moglo uložiti ni u autoceste a kamoli u izgradnju željezničkih pruga koje su malo sofisticiraniji građevinski objekt od bilo kakve ceste ili autoceste. I to što vama olako izgleda, nekim ljudima ne izgleda. I to što vi prilazite tome da svih treba smijeniti da biste vi to popravili i ja se s time ne slažem, a to će građani na kraju procijeniti sami. Sljedeća replika poštovani kolega Ivan Šuker, izvolite. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo. Kolega Borić, znate što je meni čudno, sve renomirane konzultantske kuće i Svjetska banka, kada su u Hrvatsku dolazile i govorile o hrvatskim željeznicama, krenule su od nečega što se zove radni omjer, a to je kakav je u Hrvatskoj, koliko na zarađenu kunu Hrvatskim željeznicama država treba osigurati iz proračuna i to je ključno pitanje. Sve ovo što se danas govori je tu, a o tome se govori kada se usvaja proračun. Radni omjer 2004. je bio 1 naprama 2,85, na zarađenu kunu ih državnog proračuna, 2,85 da je mogla egzistirati, 2010. to je bilo, 1,85 danas nisam čuo taj podatak. Međutim, također, kada govorimo oprugama, oni koji su danas kritizirali, neka se sjete, kako su obrazlagali, zašto pružne građevine ne mogu kandidirati za prugu prugu Dugo Selo Križevci, koji se financiraju iz sredstava europskih fondova. Dakle, puno nepoznavanja pulo politikantstva, za jedno vrlo, vrlo životnu temu, u kojoj su hrvatski građani, u proteklih 3 g. …/Govornik se ne razumije./… milijardi, a još nekoliko milijardi jamstva dolazi u napad sljedećih godina. Odgovor poštovani kolega Borić, izvolite. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo kolega Šuker, drago mi je da se razvila, sada konačno jedna prava rasprava, kada govorimo o argumentima, gledajući što su oni nudili u ovih, nekom vremenu tamo 2011.-2015. to su bile ugl. narudžbe vlakova, koje trebaju doći na infrastrukturu koje je kao sporna. I što smo dobili od svega toga, plus jedno razdoblje 200.-2003. kada su nabavljena prva tri, ako se ne varam nagibna vlaka, kojima danas možemo pričati priče. Jednostavno nije bilo strategije, niti velike odgovornosti. I kada pokušavate popraviti, kada pokušavate biti odgovorni, doživljavate znači, samo negativu i kritike bez ikakvih rješenja. Mislim da bez obzira koliko mi htjeli, ono što danas država daje, daje u skladu sa svojim mogućnostima, a koliko smo spremni koristiti fondove i projekte iz tog besplatnog prostora ili besplatnih sredstava ovisi o nama i po tome će se osjenjivati ovaj ministar i ova vlada.

bez dugoročnih planiranja, nema boljih rješenja za Hrvatsku željeznicu, a evo i danas smo ovdje čuli da je to sređivanje uknjižba odnosno, prava vlasništva, odnosno, definiranje imovine između društava Hrvatskih željeznica, donošenje nacionalne strategije i samo otklanjanjem preostalih zakonskih i administrativnih barijera, možemo poboljšati kvalitetu i učinkovitost hrvatskih željeznica. A jedan od toga je donošenje ovoga zakona, danas, koji je ovdje ispred nas. Hrvatske željeznice su zasigurno nešto u što je do sada uloženo puno novaca i truda i svi smo ovdje da bismo, naravno pokušali pomoći i ubrzali da se kvaliteta hrvatskih željeznica poboljša i vrati barem na onu od unazad nekoliko godina, kada su i ti vlakovi bili brži i učinkovitiji. Hvala lijepo. Zahvaljujem kolegici. Odgovor kolega Borić. **Borić, Josip (HDZ)** Kolegice Maksimčuk, slažem se s vama u svemu što ste rekli, jer gledajući ono što se trenutačno čini, i mene isto zabrinjava, da mi 27 godina, nakon početka ili stvaranja države, tek stvaramo temelje da bi upisivali infrastrukturu koju koristimo ili ju upisali, ne znam, ucrtali u gruntovnicu ili upisali vlasništva ili da stvaramo nekakav katastar svih tih trasa i svega ostaloga i da ovaj zakon, to sada, u smislu kojeg nudi poboljšava, ali kažem, kolege s druge strane, oni su sve, protiv svega su jednostavno, jer je to danas valjda popularno biti protiv svega, a da uopće možda nisu ni pogledali što piše u ovom zakonu. Zahvaljujem kolega Borić. Završna riječ u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, poštovani kolega Goran Aleksić, izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovana državna tajnice Brnjac, sa suradnicama, suradnicima, uvažene kolegice i kolege. Klub Živog zida i SNAGA-e podržati će ovaj prijedlog Zakona o željeznici i taj zakon je dobar okvir za nekakvu buduću strategiju Vlade RH, u odnosu na Hrvatske u odnosu na Hrvatske željeznice. Međutim, mi do sada nismo tu strategiju imali. Ja bi sada rekao nekoliko riječi, o tome, što ja vidim, kao glavne nekakve točke koje su potrebne, da bi uopće mogli tu strategiju odrediti, ako te točke ne ispunimo, onda nemamo ni strategije. Prvom moramo odrediti što nam je prioritet. Prioritet bi nam trebale biti one pruge, na kojima sada već imamo značajan promet. Ne može se dogoditi to što imamo u realnosti, da nam pruga, na kojoj se prevozi ogroman broj putnika, kao što je pruga Savski Marof Zagreb, ima najveću dopuštenu brzinu 60km/h to je nedopustivo. Mi imamo vlakove koji su stari 40 g. koji mogu voziti brže nego što pruga dopušta. To je nedopustivo, dakle, te pruge, takve pruge trebaju dobiti prioritet, jer one stvaraju profit, stvaraju još veći profit, ako dobiju veću brzinu, a većom brzinom ćemo imati veću udobnost. Na ostalim prugama treba istražiti njihovu budućnost, isplanirati, vidjeti kakve robne tokove i tokove prijevoza putnika očekujemo i u skladu s tim reagirati, treba li te pruge dovoditi u projektirano stanje, treba li možda rekonstruirati te pruge, treba li možda neke pruge dati u koncesiju. Neke lokalne pruge možda treba dati u koncesiju, jer možda stvarno nema smisla da ih održavamo na životu kao država, ako neki koncesionar ima u tome neki svoj interes, zašto ne. Sljedeća stvar odnosi se na kadrove u Hrvatskim željeznicama. Hrvatskim željeznicama, kao i uostalom i cijelom državnom javnom sektoru fali sustav napredovanja. Dokle god nećemo imati meritorni sustav napredovanja pravi ljudi neće raditi one raditi one poslove koje bi trebali raditi. Ja ću vam reći jedan primjer iz svoje prakse, bio sam sindikalni povjerenik i trebalo je birati sad sindikalnog povjerenika za slijedeće dvije godine i svaki je kandidat trebao dati svoj prijedlog programa za te slijedeće dvije godine. Moj program, temeljna točka mog programa bila je da se u kolektivni ugovor ugrade odredbe o sustavu napredovanja. Temeljne točke drugih mojih protukandidata bile su povećanje plaća, bolje stolice na radnim mjestima i sl. stvari. Ja sam dobio svega možda dva glasa, dakle mi kao društvo nismo baš spremni na to da se moramo boriti za svoje mjesto pod suncem nego radije čekamo da nas netko uzme za uho i posjedne na neku stolicu. To je problem u našim glavama, imamo problem mentaliteta. Da više volimo biti namješteni nego se boriti za svoje mjesto pod suncem na temelju svoje kvalitete. Dakle sustav napredovanja je jako bitan, općenito je bitno odrediti dugoročnu strategiju razvoja željezničkog sustava u tom sustava napredovanja, u smislu koje pruge imaju prioritet, ali taj sustav napredovanja možda je temeljna točka od koje treba krenuti. I konačno ono što smatram jako važnim što sam već napomenuo u pojedinačnoj raspravi jesu sigurnosni uređaji na pruzi. To je jedna od najvažnijih faktora željezničkog prometa jer željeznički promet i željeznički prijevoz općenito su uvijek važili za siguran način prijevoza. Sigurnost je ono što je za željeznički promet, željeznički prijevoz bilo uvijek karakteristično. Da bi ta sigurnost bila na što većem nivou jako bi bilo važno da imamo ujednačene sigurnosne uređaje, a ujednačavanjem tih sigurnosnih uređaja u stvari mi smanjujemo i cijenu, i cijenu nabave i cijenu održavanja i općenito cijenu željezničkog prijevoza. Evo mislim da sam dovoljno rekao u okviru ovog što sam mogao, zahvaljujem. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem poštovanom kolegi Goranu Aleksiću. U ime predlagatelja završnu riječ državna tajnica gospođa Nikolina Brnjac, izvolite. **Brnjac, Ja se zahvaljujem, poštovani podpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane saborske zastupnice i saborski zastupnici, dopustite da vam se svima na kraju zahvalim na ovoj konstruktivnoj raspravi. Sva vaša mišljenja danas idu upravo u smjeru toga da svi zajednički sutra imamo bolju željeznicu i bolji željeznički sustav. Strateške odrednice ove Vlade su vrlo jasna upravo su usmjerena na razvoj željezničkog sustava. Mislim da je to vrlo jasno, pogotovo kroz ovaj Zakon o željeznici koji danas kao važan mehanizam govori kako ćemo to postići, a to ćemo postići donošenjem 10-godišnje sektorske strategije po prvi puta. Dakle, ne bih više puta ponavljala o tome koje su strateške odrednice ove Vlade, mislim da je to sada vrlo jasno. Također ste svjesni da bez valjanog zakonodavnog, a kasnije institucionalnog, a naposljetku i provedbenog okvira nema rezultata. Upravo stoga ovim zakonom u budućnosti stvara se okvir za jednak, transparentan, ne diskriminirajući pristup željezničkoj infrastrukturi, otvara se tržišno natjecanje i usluge domaćeg prijevoza putnika uvođenjem prava slobodnog pristupa te naposljetku stvaramo okvir za donošenje strategije razvoja željezničkog sustava u RH koje u konačnici treba biti i mora biti usklađena sa dugoročnim ciljevima razvoja gospodarstva RH. Posebno mi je drago što i ovaj prijedlog zakona jača i ulogu HAKOM-a kao regulatora i kao vršitelja inspekcijskog nadzora nad primjenom zakona. Po našem mišljenju uloga HAKOM-a u uvjetima liberalizacije putničkog prijevoza biti će od izrazite važnosti zato što će HAKOM upravo na osnovu ekonomske …/nerazumljivo/… odgovarati mogućnost ulaska novih operatera na željezničke pruge budući da je upravo prošle godine kao što sam spomenula omogućen, sklopljen desetogodišnji PSO ugovor sa HŽ Putničkim prijevozom našim nacionalnim operaterom obavljanju usluge prijevoza putnika željeznica, a koji pokriva u potpunosti cijelu mrežu hrvatskih željeznica. Kad govorimo o ugovorima bitno je spomenuti da ministarstvo na osnovi Strategije razvoja željezničkog sustava i Nacionalnog plana razvoja željezničke infrastrukture u bliskoj budućnosti planira i zaključenje višegodišnjeg ugovora sa društvom HŽ Infrastruktura, kojim se žele naravno bolje regulirati odnosi o izgradnji i modernizaciji željezničke infrastrukture i također u dijelu organizacije, regulacije i samog upravljanja željezničkim prometom. Opet na ponavljam vrlo je bitno i zakonodavne i strateške i planske dokumente sve usuglasiti iz razloga što je sad netko i od kolega tu saborskih zastupnika spomenuo zašto ne sprovedete Nacionalni plan ulaganja u željezničku infrastrukturu od 17,2 milijarde, pa vi meni recite da li je to realno ostaviti znači bivša vlada je ostavila taj plan, da li je to realno planirano, da li je ostavila i pobrinula se da imamo 17,2 milijarde za željeznički sustav, nije. Upravo iz tog razloga smo pokrenuli reviziju Nacionalnog programa ulaganja u željezničku infrastrukturu, upravo iz tog razloga, da donosimo planove adekvatno prema zakonskim, prema strateškim, prema planskim okvirima, jer ukoliko ne znamo što mi želimo napraviti koji su nam ciljevi, onda ne možemo ni dogovorit, ne znamo ni cijenu naših planova, a kako možemo znati šta nam je financiranje. Ja bi sugerirala svima da pogledaju taj nacionalni program danas pozvan a od bivše vlade koja je napravljen, kakva je metodologija tog plana, ne možete povezati apsolutno niti jednu stavku ne možete povezati, a onda donijeti zaključak od 17,2 milijarde. Jeste ih osigurali, niste. Upravo zato mi prvi puta kroz ovaj Zakon o željeznici donosimo jedno cijelo poglavlje koje se zove Razvoj željezničkog sustava. Pa pročitajte članak 17. koji govori o strategiji donošenju sektorske strategije na 10 godina

obnove i održavanja željezničke infrastrukture koji je sastavni dio poslovnog plana upravitelja infrastrukture iz članka 20. ovog zakona. Opet ponavljam, ako ne znamo cilj, ne možemo ni tamo doći. Velika većina od vas je ovdje upoznata stanjem na željeznici i složit ćete se da postoji veliki prostor za napredak o izgradnji i modernizaciji željezničke infrastrukture ali i organizaciji i regulaciji i upravljanju željezničkim prometom. Spomenula sam da sve ostale reforme željezničkog sustava koje smo pokrenuli, Zakon o željeznici, Zakon o integriranom prijevozu putnika i Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti. Ranije sam dakle spomenula što nam sve predstavlja 4. željeznički paket i usklađivanje sa tehničkim i upravljačkim stupom i postavljenje europskog zakonodavnog okvira za pružanje usluga željezničkog prijevoza. Također sve kasnije zakone odnosno i uredbe i pravilnici koji će proizaći iz ovih usvojenih prijedloga zakonom moraju nam omogućiti bolji i organiziraniji željeznički sustav. Znači opet bi se osvrnula da adekvatan zakonski i strateški okvir treba pratiti adekvatno financiranje planova i programa koji će proizaći iz zakonskih i strateških prijedloga. Dakle, kako ćete donijeti nacionalni plan programa razvoja ukoliko ne znate gdje vi idete, nemate sektorsku strategiju a donosite nacionalne planove. Napomenula bi da je procjena vrijednosti ulaganja HŽ infrastrukture otprilike 3 milijarde eura do 2030., to su na core TNT mreži. Početkom 2017. bio je potpisan svega jedan ugovor iz OPKK, ne znam da li je netko toga svjestan a danas imamo preko 25 ugovora ukupne vrijednosti oko 10 milijardi kuna, 32 ugovora iz CEF-a, Connecting Europe Facility, ukupno sve zajedno preko 57 odnosno ugovora a vrijednosti preko 12 milijardi. Sada što nas čeka, to je izazov pred tvrtkama koje su korisnici tih sredstava, raspisivanje natječaja, radove i provođenje tih projekata. Još jedanput bi se samo napomenula da u novu organizaciju ne treba srljati, čuli smo više puta određene detekcije svih vas, međutim ta organizacija treba biti temeljena na stručnim podlogama, kroz sektorsku strategiju, kroz nacionalne planove odvagnut će se svi pozitivni ali i negativni aspekti i predložiti odluke Vlade i Hrvatskom saboru. Zahvaljujem. Zahvaljujem državnoj tajnici. Imamo nekoliko replika, poštovana kolegica Božica Makar, izvolite. Hvala lijepa. Uvažena državna tajnice, danas ste mogli čuti da se malim djelom raspravljalo samom zakonu gdje se većina klubova složila i podržala a da smo govorili većinom o problemima u u željeznici. Mene konkretno interesira ovaj drugi kolosijek Dugo Selo-Križevci, gdje je završetak planiran 2020., da li će to stvarno i dogoditi 2020.? Naime, to nije samo važno za ubrzanje tog djela i brži dolazak iz Križevaca, iz Koprivnice nego i iz Varaždina jer Varaždin-Koprivnica brzi vozi 36 minuta, ovdje još imamo 68 minuta, sada 104 minute do Zagreba, ukoliko se to smanji, 15 minuta, to je značajno poboljšanje jer nije istina da samo željeznički prijevoz još koristi tu i tam koji student i učenike, nego koristi i mnogo onih koji su tu zaposleni. Hvala. Državna tajnica Nikolina Brnjac, izvolite. **Brnjac, Nikolina** Zahvaljujem se. Svi ste svjesni da je bilo određenih problema o provedbi, ono što smo dočekali znači sa tim projektom, uveden je novi podizvođač i ja sam uvjerena da sada je sve pod kontrolom i da će se HŽ infrastruktura zajedno sa podizvođačem dostići te ciljane rokove. Zahvaljujem na odgovoru državnoj tajnici. Slijedeća replika, poštovana kolegica Anka Mrak Taritaš, izvolite. **Mrak-Taritaš, Anka (GLAS)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Sabora. Uvažena državna tajnice, vrlo je neobično vaše završno izlaganje bilo ste nam išli očitati lekciju o tome da mi ništa ne znamo i da to sve zajedno ni ne razumijemo ni zakon niti bilo šta drugo tako da je bilo vrlo inspirativno to vaše završno izlaganje i vrlo interesantan način na koji ste se obraćali svim saborskim zastupnicima i zastupnicama ali to na stranu. Ono što je moje suštinsko pitanje, referirali ste se na strategiju i svi u raspravi smo govorili o zakonu i govorili smo afirmativno o ovom zakonu, govorili smo o niz problema koji ima. Mene zanima gdje je strategija, dokle smo došli s njom, kad ćemo imati prilike je vidjeti, kad će iza toga biti akcijski planovi da zaista ono što smo i u raspravi govorili, da otprilike i znamo gdje smo, što smo i kako smo. Hvala lijepo. Brnjac. **Brnjac, Nikolina** Ja bi se zahvalila još jedanput svima, mislim svim saborskim zastupnicama i zastupnicima, zahvalila na konstruktivnoj raspravi što stvarno mislim da je bila izrazito konstruktivna. Što se tiče sektorsku strategije, mi smo već projekt i zadatak i zajedno sa Svjetskom bankom radimo na projektu održivih željeznica i upravo su nam oni jedni od velikih partnera i uz njihovu veliku pomoć pripremamo sam taj projekti zadatak koji je sad trenutačno kod njih na evaluaciji i automatski dakle dok još zakon nije izašao, mi već pripremamo sektorsku strategiju i ona treba biti prema zakonu znači do 2 g. od donošenja ovog zakona već u primjeni. Zahvaljujem. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem na odgovoru. Slijedeća replika, poštovani kolega Davor Vlaović, izvolite. Hvala potpredsjedniče. Uvažena državna tajnice, nacionalni plan je bio predimenzioniran iako ga je donijela bivša Vlada, u tom su radili stručne osobe iz Hrvatskih željeznica i ne vjerujem da su baš toliko profulali ali loše je što se nije pronašlo sredstva da se on i financira. Podržavam vaša nastojanja da se kroz sektorsku strategiju napravi jedan pravi plan investicija i podržavam ono što ste rekli da će to napraviti u suradnji sa hrvatskim gospodarstvom pa evo i pozivam i preporučam da konzultirate i struku u Končaru, u Đuri Đakoviću specijalnim vozilima jer postoje znanja za izradu i vagona i lokomotiva a pogotovo Đure Đakoviću za izradu specijalnih vagona za specijalne terete i već dugo nije naručeno ništa, mislim da bi na taj način sigurno pomogli opstanku te tvrtke, hvala. S ovime smo iscrpili sve rasprave predviđene za ovu točku dnevnog reda, zaključujem raspravu. I još jednom zahvaljujem državnoj tajnici u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, gđi. Nikolini Brnjac i njenim suradnicima, Antoniji Lovrić, pravnici u Ministarstvu i načelniku sektora Igoru Radiću na obrazloženjima i na odgovorima. Glasovati ćemo o ovoj točki kada se za to steknu uvjeti. Sada određujem stanku do 16,15